Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koje su proveli Odbori za zakonodavstvo, obitelj, mladež i šport, rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Potpredsjednica Vlade, ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministrice. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici. Evo s velikim zadovoljstvom vam u ime Vlade Republike Hrvatske predstavljam Zakon, mali na izgled, ali mislim da ćete se svi zajedno složiti velik po onome što činimo. Naime zatvaramo jedan krug, jedan veliki posao koji je određen u ovom mandatnom razdoblju vezano za obitelj, vezano za majke i naravno vezano prije svega za djecu. Mi smo mjere o kojima ćemo i danas govoriti, dakle u izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju predvidjeli u nacionalnoj populacijskoj politici dokument u koji je donio Hrvatski sabor na prijedlog hrvatske Vlade prošle godine. To je niz mjera na kojima su dugo vremena radili uvaženi stručnjaci, liječnici, ali prije svega naši uvaženi demografi gdje bih istaknula akademkinju i potpredsjednicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti gospođu Alicu Vethemer Baletić, profesore Gelu, Akrapa, Nejašmića i drugi uglednici koji su članovi Savjeta za populacijsku politiku Vlade Republike Hrvatske. koja je bila, koja je predviđena tim dokumentom koji je ponavljam usvojen u ovom Visokom domu jest i mjera o kojoj danas razgovaramo. Kao što svi znate do sada je govorimo o obveznom rodiljnom dopust najviša naknada koju je mogla primiti svaka zaposlena majka bila 4 tisuće i 28 lipa, bez obzira na to kakvi su njeni prihodi odnosno kakva je njezina plaća bila u proteklom razdoblju. Odnosi se to u ovom trenutku na 5 tisuća 200 majki u Hrvatskoj dakle nešto više od 20 tisuća majki odnosno žena koje su rodile, a 5 tisuća 200 ih ima veću plaću od ove granične dakle od ovog iznosa koji koji tu, te dohotke odnosno te prihode limitiraju, znači od 4 tisuće 257 kuna i 28 lipa. Vlada je na početku svog mandata i spomenut ću u nekoliko riječi i to, budući da se radi ponavljam o zatvaranju jednoga ciklusa, jednog kruga u mandatnom razdoblju naše Vlade, na početku svoga mandata budući da je to bio i jedan od stupova programa ove hrvatske Vlade, dakle jedan od stupova jest svakako promjena negativne demografske slike. I sve mjere koje u tom smislu mogu pripomoći da se taj negativan smjer kojim Hrvatska je nažalost išla, što je moguće brže promijeni. Mi smo zbog toga na početku mandata dakle 2004. godine kad je Hrvatski sabor donio državni proračun budući da kao što je poznato svaka Vlada nakon formiranja funkcionira na temelju privremenog proračuna odnosno privremenog financiranja, znači kad smo donijeli proračun mi smo već u tom proračunu ugradili prve populacijske mjere. povećali rodiljne naknade i za zaposlene i za nezaposlene majke i produžili mogućnost korištenja rodiljnog dopusta za nezaposlene majke sa šest mjeseci na godinu dana. Također smo vratili mogućnost korištenja trogodišnjeg rodiljnog dopusta za majke blizanaca, troje i više djece i to plaćeni rodiljni dopust u tom vremenu. Podsjetit ću i na neke brojke. Naime, budući da je Vlada u prethodnom mandatu smanjila rodiljne naknade mi smo ih povećali na taj način da smo za nezaposlene

Ponavljam da smo vratili mogućnost toga korištenja trogodišnjeg dopusta koji je također plaćen i to je naravno bila mogućnost da svaka obitelj gradi svoju vlastitu malu obiteljsku populacijsku politiku. Također smo u prvoj godini mandata dakle 2004. godine u proračun za ministarstvu u kojem sam ja na čelu, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti uključili odnosno odvojili sredstva i za mogućnost financiranja udžbenika za obitelji sa osmero i više djece. Dakle, već od 2004. mi smo svim učenicima i osnovnih i srednjih škola iz obitelji s osmero i više djece, jer smo pretpostavljali da su njihove potrebe i najveće omogućili besplatne udžbenike. Tada smo rekli kad financijske mogućnosti proračuna budu takve da je to moguće i za svu drugu djecu da će to Vlada pripremiti kao novi projekt. To je ušlo i u populacijsku politiku dakle dokument. I kao što znate od ove godine mi smo omogućili besplatne udžbenike za sve učenike, znači ne samo za obitelji sa osmero i više djece nego i za sve učenike koji su obuhvaćeni obveznim školovanjem. U to smo uključili i besplatni prijevoz i naravno smještaj u učeničkim domovima. Također smo, ponavljam, to je mjera dokumenta koji se Populacijska politika od ove godine, od siječnja ove godine promijenili puno toga u sustavu doplatka za djecu. Naime, uveli smo tri cenzusa, omogućili da veći broj djece otprilike 60 tisuća dobije doplatak za djecu i ono što je isto tako važno povećali doplatak za djecu. Također smo prvi puta u Hrvatskoj uveli i tzv. pronatalitetni dodatak od 500 kuna za svako treće i četvrto dijete u obitelji koje su u sustavu doplatka za djecu. Ta mjera se već dame i gospodo pokazuje jako dobrom budući da itekako olakšava život obiteljima koje imaju više djece. Pronatalitetni dodatak je jedna od mjera koju su predložili upravo demografi koje sam spominjala i sigurna sam da će i ta mjera dati određene rezultate. Također smo od siječnja ove godine kao još jednu od pronatalitetnih mjera povećali i onaj iznos jednokratne pomoći koji dobiva svaka obitelj odnosno svaka majka odnosno svako dijete kod rođenja. On je možda to i ne znate svi ali evo, reći ću nakon punih 12 godina promijenjen. Taj iznos je do siječnja ove godine 360 kuna. Dakle, punih 12 godina se nije mijenjao. Mi smo ga vezali za proračunsku osnovnicu. To je sada 70% proračunske osnovice i iznosi 2 tisuće 328 kuna i 20 lipa. Međutim, naravno kako proračunska osnovica bude rasla, tako će se povećavati i taj iznos jednokratne pomoći. I moram reći da upravo u tom smislu razmišljamo i dalje. Bit će sigurno u sljedećm razdoblju i vremena za reći možda i više o tome, ali to je jedno mjesto oko kojeg evo, radimo neke dodatne konzultacije. Upravo dakle oko te jednokratne pomoći za koju smatramo da se mora još više povećati i da tu postoji dovoljno prostora upravo da se na taj način pomogne svakoj obitelji sa malim djetetom, svakoj majci ali prije svega svakom rođenom djetetu. Također smo od siječnja ove godine najnižu rodiljnu naknadu vezali za proračunsku osnovicu. To isto smatram važnim. Dakle, to je sada najniža rodiljna naknada je 50% proračunske osnovice. I kako proračunska osnovica bude rasla tako će rasti i najniža rodiljna naknada. To je važno osobito dame i gospodo, poštovane zastupnice i zastupnici zbog nezaposlenih majki. Dakle, spomenula sam ovih nekoliko mjera koje smo evo realizirali do sada da bih potkrijepila svoju tvrdnju o tome da mi prijedlogom o delimitiranju rodiljnih naknada za prvih šest mjeseci, dakle u vrijeme obveznog rodiljnog dopusta završavamo taj jedan krug kojim smo se bavili četiri godine. Ponavljam, i ova mjera je predviđena u populacijskoj politici u dokumentu koji je prihvaćen upravo u ovom domu i na temelju mjera koje su također predviđene za slijedeće razdoblje a kao što znate za svaku mjeru je predviđeno i vrijeme i godina, i nositelji te mjere, tako da se ništa od toga ne može niti preskočiti niti zaboraviti. Mi vjerujemo da će eto i to biti jedan kamenčić u mozaiku koji slažemo i kojim pokušavamo promijeniti negativnu rekla bih katastrofalnu demografsku sliku u Hrvatskoj. Evo, pripremila sam i evo jedan grafikon koji pokazuje, ovu dolje liniju pratimo. Ona pokazuje koliki broj djece se rađa u Hrvatskoj. Kao što vidite, ovdje recimo 2000., 2003. i onda od i primjene novih mjera ta linija je uzlazna. Znači, 2003. otprilike 39 tisuća djece, 2005., za šestu još nemamo potpune podatke, to je negdje oko 43 tisuće. Prema tome, te mjere su ponavljam samo kamenčići u mozaiku. Učeći od upravo stručnjaka, od demografa i ja sam naučila prije svega jednu važnu činjenicu a to je da su i druge zemlje koje su imale sličnu sudbinu, dakle koje su se susretale sa katastrofalnom demografskom slikom i koje su poduzele niz mjera su se suočile i sa činjenicom da ništa od toga ne daje velike rezultate u kratko vrijeme. Bitno je izgraditi sustav, bitno je u tome biti dosljedan, bitno je jednu mjeru graditi na drugu, nikako urušavati sustav nego polako i strpljivo graditi ponavljam još jedanput taj mozaik koji u konačnici može dati jednu drugačiju demografsku sliku Hrvatske. Naš je cilj recimo slijedeće tri godine podići stopu nataliteta na otprilike 50 tisuća, tako da se približi nultoj stopi prirodnog prirasta budući da se stopa mortaliteta kreće između 49 tisuća i 51 tisuće. Dakle, to je onaj prvi prvi mali cilj. Vjerujemo da će ova mjera koju vam danas predlažemo, dakle ponavljam delimitiranje rodiljnih naknada za zaposlene majke u prvih šest mjeseci. Dakle, da u vrijeme kad su doma tih šest mjeseci dobiju svoju punu plaću bez obzira kolika ona bila dati jedan poticaj mladim obiteljima da se odlučuju za djecu, da mogu majke ostati doma i mi očekujemo već u slijedećoj godini otprilike 6% više obitelji odnosno više majki koje će se odlučiti za djecu. Od prvih najava ovih izmjena reakcije su jako dobre i upravo dakle pišu konkretne obitelji, konkretne žene koje kažu da će se odlučiti na dijete. Naime, radi se o činjenici da su mnoge mlade obitelji u velikim kreditima oko stana, oko automobila, oko rješavanja egzistencijalnih problema i da nije svejedno ako supruga ima plaću ne znam pet, šest tisuća, i da u prvih šest mjeseci onda padne na 4 tisuće 257 kuna nego će dobivati punu plaću. Mi ćemo za realiziranje ove mjere prema sadašnjim izračunima u slijedećoj godini odvojiti za obvezni rodiljni dopust još 105 milijuna više, vjerojatno će to biti i nešto više pa ćemo to rješavati i rebalansom ako se ostvari ovih 6% povećanja. A ja ću vam evo reći i neke brojke koliko smo do sada na primjer u ovoj godini za obvezni rodiljni dopust smo izdvojili 700 milijuna kuna, za dodatni rodiljni dopust znači za drugih šest mjeseci i za nezaposlene majke još 900 milijuna kuna. Sad će to biti za obveznih dakle najmanje 800, 805 milijuna kuna u slijedećoj godini. Evo, napravili smo i neke male komparacije. U 2003. za obvezni rodiljni dopust bilo je izdvojeno 540 milijuna kuna a za dodatni i za nezaposlene majke 432. Dakle, sada imamo za dodatnih 900 milijuna u ovoj godini a 2003. je bilo 432 milijuna. Naravno da na ovim mjerama ne mislimo stati. Mi smo pripremili već i recimo jedan poseban zakon, on je potpuno gotov koji međutim nije stigao na raspravu u Hrvatski sabor. To je Zakon o zakladi Hrvatske za djecu. Ta je zaklada također predviđena u populacijskoj politici i to će biti zaklada, bit će zakon naravno u slijedećem sazivu Hrvatskog sabora koja će posebno pomagati i siromašnim obiteljima ali posebno darovitoj, talentiranoj djeci, djeci nadarenim sportašima kojoj često puta roditelji i ne mogu financirati u svemu što bi htjeli, naravno djeci sa zdravstvenim poteškoćama i teško oboljeloj djeci. Međutim, dame i gospodo, gospodine predsjedniče želim vas izvijestiti da u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti pripremamo i nešto što mislim da je posebno važno istaknuti a to je jedinstveni propis. Dakle, jedan zakon u kojem će biti obuhvaćen i cijeli ovaj sustav, dakle i rodiljne naknade i obvezni rodiljni dopust i dodatni rodiljni dopust, i posvojiteljski dopust, i naknade plaće za slučaj fleksibilnog korištenja radnog vremena, i roditeljske dopuste do 8. godine života djeteta s pravom na naknadu, i roditeljski dopust radi skrbi o teško bolesnom djetetu i ostala otvorena pitanja koja se odnose na ovo područje jer do sada kao što vidite to je razbacano u nekoliko zakona. To je jedna stvar. A druga, mislimo da stavljanjem cijelog ovog sustava koji je vezan za obitelj, za rodiljne dopuste, za roditeljske dopuste na jedno mjesto otvara i novi prostor sigurno da ćemo ovdje pronaći i nove mogućnosti i financijske i svake druge za nove poboljšice u konačnici znače samo jedno a to je potpora obiteljima, potpora majkama i potpora djeci. To je naša ustavna obveza. Jer Ustav Republike Hrvatske jasno kaže da Ustav na poseban način, odnosno država na poseban način štiti obitelj, štiti djecu, štiti mladež i štiti majke. To su odredbe Ustava, one su obavezne za svaku svaku Vladu, za svaki saziv Hrvatskoga saziva. Vjerujem, kažem, da će upravo i taj novi propis otvoriti i nove mogućnosti i ako hoćete u proračunu. Završno budući da ćemo danas sigurna sam, da ćemo tu dobiti potporu svih parlamentarnih političkih stranaka promijeniti ovaj propis i ispraviti jednu veliku nepravdu. Mislim da mogu reći, evo sada i kao žena u ime svih nas žena u ovoj sabornici, dakle, i zastupnica u Hrvatskom saboru, dakle, svih nas koje smo u nekom razdoblju postale majke da je to uvijek bilo jedno kritično razdoblje, dakle, kada je žena koja radi otišla na rodiljni dopust, nekako je odnos društva uvijek prema njoj bio kao da je više nema. I kada se nikada više neće vratiti na svoje radno mjesto. Ovim korakom koji bih ja možda nazvala i malim povijesnim korakom, možda malim za čovječanstvo, ali velikim uistinu za buduće majke, činimo jedan uistinu važan korak naprijed. I zato vas, dame i gospodo, poštovane zastupnice i zastupnici pozivam da podržite ove Izmjene i dopune zakona u hitnom postupku i da od 1. siječnja 2008. godine, zaposlene majke u prvih 6 mjeseci, dakle, u vremenu obveznog rodiljnog dopusta imaju svoju prvu plaću, a od drugih šest mjeseci, naravno da već razmišljamo, imamo …/Govornik se ne razumije/… i ja vjerujem da će se to i u sljedećoj godini riješiti. Hvala vam lijepa. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za obitelj, mladež i šport? Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo? Predsjednica Odbora, poštovana zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, na 84 sjednici Odbora, održanoj 10. listopada 2007. godine raspravio je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju sa Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 4. listopada 2007. godine. Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja, Konačni prijedlog zakona delimitiranjem rodiljnih naknada uvodi jednu od mjera predviđenih nacionalnom populacijskom politikom. Nastavak je to sustavnih obiteljskih potpora kojima se štiti materinstvo i osnažuje obitelj u skrbi i o djeci. Važno je naglasiti da to nisu ni u kom slučaju kampanjske mjere nego ostvarivanje usvojenog populacijskog programa a kao sljedeći korak predviđena je uspostava jedinstvenog sustava rodiljnih naknada. U raspravi članovi Odbora su ustvrdili da su se u proteklom razdoblju konzistentno i ustrajno poduzimale mjere demografske politike sa svrhom zaustavljanje ukupnih negativnih demografskih kretanja. Posljedice su vidljive i po prvi put uočen je porast stope novorođene djece. Uz činjenicu da je povećano i očekivanje trajanje života, jasno je da je jedino dugoročno rješenje za otklanjanje negativnih učinaka demografskog starenja dosljedna provedba mjera nacionalne populacijske politike. Pitanje nezaposlenih majki, volonterki, majki koje rade na ugovoru o djelu, također je potrebno riješiti a na čelu jednakosti, pravednosti i socijalne osjetljivosti ujednačiti porodiljne naknade tijekom cijelog razdoblja rodiljnog dopusta što je od osobitog značaja za poticanje prirodne obnove stanovništva. Nakon kraće rasprave članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskome saboru na usvajanje Zakon o dopuni Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. Gospođe i gospodo zastupnici, trebali bi uvrstiti u dnevni red jedan Zakon, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu, europski zakon koji je važan za one druge zakone da stupe na snagu koje smo već donijeli. Pa ako ima nekih, da li se slažete da taj uvrstimo u dnevni red? zajedno sa Prijedlogom odluke o proglašenju Dana socijalnog partnerstva, kojeg bi na današnji dan. Dobro. Klub zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjena gospođo potpredsjednice Vlade, uvažena gospodo zastupnici. Šteta što se Vlada, pod navodnicima "nekako sjetila" ove potrebe na zadnjoj sjednici Hrvatskoga sabora. No, ajde, bolje ikada nego nikada. I bio bih nekorektan kada ne bih priznao da je na tom području porodiljskih naknada, odnosno demografskih politika ipak nešto učinjeno i to je pošteno reći i to treba priznati ministrici, odnosno Hrvatskom parlamentu, Vladi itd.. E sada je drugo pitanje da li se Zakon mogao donijeti ranije? On se je morao donijeti ranije. Ja ne vjerujem da će to potaknuti Bog zna kakvu tu demografsku obnovu, kako je nazivamo, rađanje, ali pristup egalitarizma, …/Govornik koliko god izgledao možda nekome pravičan, u ovom slučaju je naprosto bio neodrživ. To se moralo promijeniti. U Hrvatskoj imamo, čuli smo u prosjeku oko 5200 žena koje će osjetiti direktne posljedice ovoga Zakona, što će reći da imaju u ovome trenutku veću plaću od ovih 4257 kuna i 28 lipa. Te žene će prosječno prema ovim tablicama dobivati više no po postojećem Zakonu cca. 1654 kune i 76 lipa. Znači govorim prosječno. Osobno smatram da Osobno smatram da bi žena, u pravilu je riječ o njima, jasno može tu i muškarac biti na porodiljskom, znači kada ide na porodiljski, trebala svo vrijeme porodiljskog, znači svih tih 12 mjeseci dobivati punu plaću i duboko sam uvjeren da neće proći puno vremena i da će i takva jedna mjera biti podržana u Hrvatskom parlamentu. Ja mislim da bi to bilo pošteno. No, isto tako želim jasno istaknuti da je u ovom trenutku možda hrvatski problem broj 1. upravo taj demografski problem. Možda ga mi nedovoljno apostrofiramo, možda ga ne uočavamo ali za 5 do 10 godina ne da ćemo mi imati ili ne da ćemo se samo suočiti sa uvozom radne snage, ne po Čačićevim kriterijima jasno, već ćemo se suočiti i sa problemom očuvanja mirovinske opstojnosti naših fondova. I mislim da će to biti za 5 do 10 godina problem broj 1 u hrvatskoj državi. Kako naprosto sačuvati ovaj, te fondove u trenutku kada na današnji dan na 1,38 radnika dolazi 1 umirovljenik. Realno kada imamo na umu one koji izdvajaju te doprinose na 1,1 radnika imamo 1 umirovljenika. Mi da zaposlimo sve ljudi koji su u ovom trenutku nezaposleni negdje oko 270, 280 tisuća došli bi do omjera 1,5:1 i to je ogroman hrvatski problem. No pustimo sada to. Ovo je tema o porodiljskim naknadama i najmanji pomak jasno valja podržati. Iako svi se slažemo da to nije dostatno. Naprosto na neki način država će morati izlaziti u susret roditeljima i pratiti na neki način to dijete od početka do kraja, jer oni koji imaju djecu kada znaju koliko te dopunske aktivnosti u onim sredinama gdje se djeca mogu okružiti, posvetiti posvetiti njima, koštaju, onda bi se naprosto i mnogi zastupnici začudili. Kada je riječ o tom naknadama, dobro sad ne treba nikoga tu sad posebno prozivati ni jedna Vlada previše konzistentna, ni bivša, proširila je prava na studentice, proširila je prava na poljoprivrednice, ako se ne varam smanjila je nažalost ove osnovice. Možda nije dovoljno konzistentna niti ova Vlada jer tek sada pred zastupnike izlazi sa jednim koliko toliko prihvatljivim rješenjem koji ima jasno i jednu predizbornu poruku. No bilo kako bilo ima li ovaj zakon ili nema predizbornu poruku, zakon valja jasno poboljšati. A sada ili sutra kada stupi na snagu duboko sam uvjeren da ni jedna Vlada ga neće moći ukinuti, ukinuti, korigirati ili na neki drugi način tim ženama smanjivati njihova prava. No problem će i dalje nažalost kada govorimo o toj demografiji ostati. Porodiljska naknada zasigurno je bitna demografska mjera. Nije najbitnija. Daleko bitnije mjere su koje se ogledaju kako doći do stalnog radnog mjesta. U ovoj zemlji oko 85, možda danas i preko 90% ljudi se zapošljavaju na određeno vrijeme. Drugi problem, svim mladim obiteljima je stan. Danas je kvadratni metar stana po našim gradovima od tisuću 500 do 2 tisuće eura na "skromnim", pod navodnicima, lokacijama. Cijena je rekao bih besplatnog školovanja je za svakog roditelja itekako velika. Sigurnost radnog mjesta rekoh. Standard kojega valja pratiti kako vrijeme odmiče troškovi životni neminovno će biti iz godine u godinu sve veći itd. Znači, naknada je bitna mjera. Ali je svakako samo jedna od mjera koje se tiče populacione populacione politike ili demografske politike. I na tome će ova država u dogledno vrijem morati silno puno raditi. Izuzetno mnogo puno vremena jer problemi sa kojima ćemo se suočiti iz godinu u godinu biti će sve veći. Jasno je da treba ovaj Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju podržati i ovakvu jednu inicijativu pozdraviti pozdraviti nadajući se da će u novom sazivu neki drugi zastupnici izglasati produženje ili proširenje te porodiljske naknade na svih 12 mjeseci, odnosno raditi na tome da iz godine u godinu te naknade budu što je moguće veće, a ne da neke mjere budu na snazi kao što smo maloprije imali prilike čuti 12 ili 13 godina. Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovana zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa u nizu netočnih navoda evo ispravila bih barem jedan, dva. Jedan, tvrdnja njegovog gospodina zastupnika da niti jedna Vlada nije bila, pa niti ova dosljedna, misleći na predizborne aktivnosti uvodeći, misleći na ovaj Zakon koji se uvodi kao predizborne aktivnosti. Ja bih rekla da to nije točno zaista, što je i gospođa ministar rekla. Jer od 2004. ova Vlada od samog početka mandata nakon što je donesla Nacionalnu populacijsku politiku i program demografske obnove Hrvatske rekle smo i za zaposlene i ne, samo zaposlenoj majci povećala je na 2 i pol tisuće, vratila rodiljne dopust, 3 godine sa majkama koje su rodile drugo, treće i svako naredno dijete, nezaposlenoj majci koja je rodila prvo i drugo dijete produljeno je pravo na rodiljni dopust sa 6 na 12 mjeseci, rodiljna naknada sa 900 podignuta je na tisuću i 600 kuna. I da ne govorim o svim ovim mjerama o kojima je govorila ministrica ove godine što su donešene. Dakle ova Vlada zaista radi u jednom kontinuitetu i nije istina da je to sada predizborna aktivnost. Dakle ovo je samo jedna mrvica od onoga što je ova Vlada učinila u ovom proteklom razdoblju. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Drugi ispravak, poštovana zastupnica Mirjana Brnadić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo osvrnula bih se na navode kolege Kajine, iste kao i kolegica Caparin. Pa bih još dodala, naravno da ovo nije samo predizborna aktivnost jer je ovo kontinuitet aktivnosti koji je ova Vlada imala od početka od 2004. godine do danas. Pa bih samo pobrojila neke od aktivnosti koji su bili u 2005., jer je kolegica Caparin već rekla 2004. godinu. Dakle nastavljena je provedba projekta Dodjele besplatnih udžbenika djeci sa, obitelji sa osmero i više djece, povećan je broj rodilja koji ostvaruju prava na rodiljni dopust i naknadu u odnosu na 2004. godinu, proširen je broj gradova u kojima se provodi programi nevladinih udruga uz potporu ministarstva, namijenjeni su trudnicama, mladim pokrenut je znanstveno-istraživački projekt na temu "Uzroci i posljedice socijalnog steriliteta u Hrvatskoj". U 2006. godini dodjele besplatnih udžbenika su nastavljene. Novčano darivanje djece u višečlanih obitelji za Božić, nastavljen je daljnji rast broja korisnika rodiljnih naknada, itd. itd. Dakle jedna aktivnost

ja bih ispravila doista maliciozan istup kolege Kajina. Naime, ako išta nije u funkciji predizborne kampanje onda je to upravo ova mjere. Gospodine Kajin djeca se niti prave niti se o njima brine u određeno vrijeme, a najmanje u nekakvoj kampanji političkoj. To je doista, ako je išta dugoročno i ako za nešto moramo zahvaliti ovoj ministrici ovdje onda je to upravo ova mjera. Nevjerojatno je da nešto što je usmjereno razvoju ove zemlje i to u onom esencijalnom smislu dakle u prirastu stanovništva u novim generacijama da vi to smatrate predizbornom kampanjom. Pa to ne da je malicija to je doista zločestoća. Nemojte se ljutiti. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana ministrice, kolegice i kolege zastupnici i zastupnice. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju sa Konačnim prijedlogom zakona. Pozitivan stav prema obitelji i djeci duboko je zaista ugrađen u kulturu hrvatskog naroda. Žao mi je da je ova saborska dvorana poluprazna da o ovako važnoj, kada o ovako Iz nacionalne populacijske politike vidljivo je da obiteljske potpore imaju prioritetan cilj osnaživanje obitelji u podizanju djece počevši od rodiljnog dopusta do prava na rad sa skraćenim radnim vremenom radi skrbi o djetetu, mjesečnih novčanih naknada, jednokratnih pomoći i poreznih olakšica. Ova Vlada od početka mandata pa do sada obitelj stavlja u centar političkog, kulturnog i društvenog zbivanja. Učinjeno je niz sustavnih obiteljskih potpora kojima je cilj štititi materinstvo, pomoći obitelji u skrbi i o djeci. U prvoj godini mandata povećane su rodiljne naknade zaposlenoj, samo zaposlenoj majci za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta do prve godine života od 1600 na 2 i Zaposlenoj i samo zaposlenoj majci koja je rodila blizance, treće i svako naredno dijete produljeno je pravo na korištenje rodiljnog dopusta sa dvije na tri godine uz podizanje rodiljne naknade sa 1100 na 1600 kuna. Mogućnost korištenja trogodišnjeg dopusta bivša Vlada je ukinula, a 60 tisuća žena našlo se u nezavidnoj situaciji. Jedna od mjera je bila da se nezaposlenoj majci koja je rodila prvo ili drugo dijete produlji pravo na rodiljni dopust sa 6 na 12 mjeseci, a rodiljna naknada podignuta je sa 900 na 1600 kuna. Ukoliko je rodila blizance, treće i svako naredno dijete osigurano je pravo na naknadu od 1600 kuna do treće godine života. Dakle to su mjere koje je ova Vlada od svog početka mandata učinila. Posredstvom Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti obiteljima se osiguravaju naknade u obliku jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta koji je podignut na 70% proračunske osnovice a za 2007.godinu ona iznosi sada 2 tisuće 328 kuna i 20 lipa. Kao što je rekla ministrica nakon 12 godina to je učinjeno, a tada je iznosilo 1360 kuna do sada. Uveden je i pronatalitetni dodatak korisniku doplatka za treće i četvrto dijete u iznosu od 500 kuna. U srpnju ove godine ovo pravo ostvareno je za 66 tisuća 741 dijete. Omogućeno je pravo na doplatak korisnicima doplatka čiji je prosječan mjesečni dohodak po članu kućanstva za prethodnu godinu iznosi 50% proračunske osnovice 1663 kune ili manje. Uvedena su tri dohodovna cenzusa temelju kojih se utvrđuje pojedinačni iznos doplatka za djecu. Prema pokazateljima za srpanj 2007. godine pravo na doplatak ostvarilo je 242 tisuće 660 korisnika za 465 71 dijete. Sukladno nacionalnoj populacijskoj politici svi polaznici osnovnih škola i prve, prvog razreda srednje škole ostvarili su pravo na besplatne udžbenike, pravo na besplatni smještaj u đačke domove i prijevoz od kuće do škole i natrag. Rodiljne naknade dio su naknada obitelji koje imaju pronatalitetnu ulogu, ali ovise o gospodarskoj razvijenosti i financijskim mogućnostima. I ova je vezana uz financijske mogućnosti odnosno prvih 6 mjeseci financiranje ovih rodiljnih naknada je stvar doprinosa a svakako rješavanje drugih 6 mjeseci bit će u svezi sa porezima odnosno stanju u državnom proračunu. Klub Hrvatske demokratske zajednice je podržao delimitiranje rodiljnih naknada u prvih 6 mjeseci dopusta za majke koje imaju plaću od sadašnjeg limita 4 tisuća Njih je sada 5 tisuća 280 dok naknadu za prvih 6 mjeseci dopusta prima 20 tisuća 268 žena. Primjenom ovog Zakona naknada će iznositi punu ženinu plaću za 6 mjeseci. Klub Hrvatske demokratske zajednice izražava zadovoljstvo ovim daljnjim korakom u povećanju nataliteta jer se očekuje da će se oko 6% žena sa većim primanjima odlučiti za dijete. O tome svjedoče navodno i provedena istraživanja. Svi su pokazatelji porasta broja novorođene djece u jednoj godini. Sjetimo se 2002., 2003. broj rođenih otprilike 39 2004. godine 40 tisuća 282, a 2005. 40 tisuća 474. Klub Hrvatske demokratske zajednice vjeruje da će se nove pozitivne mjere odnositi u daljnjem razvoju donošenja ovih mjera i na majke koje rade sa ugovorom o djelu a koje isto tako plaćaju doprinose. Na volonterke, nezaposlene majke, na žene koje moraju čuvati trudnoću. Dakle to je prostor za daljnje djelovanje. Isto tako Klub Hrvatske demokratske zajednice vjeruje da sve ove pozitivne mjere koje se jednom donesu u ovom Visokome domu a u svezi su s obitelji, majkom i djecom nikada više neće biti ukinute. Hvala lijepo kolegice. Sljedeća je zastupnica Zdenka Čuhnil u ime Kluba nacionalnih manjina. Izvolite kolegice. Poštovana potpredsjednice, uvažene kolegice i kolege. Klub nacionalnih manjina podržava Zakon izmjene i dopune obveznog zdravstvenog osiguranja posebno normalno ovaj dio koji se odnosi na delimitiranje za prvih 6 mjeseci naknada rodiljama. Svakako da podržavamo svaku mjeru koja vodi ka zaštiti djeteta, zaštiti mladih, zaštiti materinstva, zaštiti obitelji stvarajući normalno njihov kvalitetniji dostojniji život. Sama ministrica je rekla da zasigurno da su mlade obitelji opterećene financijski u svim pogledima upravo u bitci za određeni standard odnosno u bitci za stambeno zbrinjavanje i sve ono što čini upravo taj dostojan život. Prema tome i do sada smo podržavali sve socijalne, porezne i gospodarske mjere koje su utjecale na populacijsku politiku odnosno poboljšavajuću demografsku sliku, poboljšavajući natalitetnu politiku. ja želim ovdje otvoriti jedno drugo pitanje i zaista mi nije jasno zašto se mi time do sada nismo bavili u 4 godine kad upravo razgovaramo o djeci. Kolegice i kolege, šta je sa predškolskim odgojem? Šta je sa djetetom od jedne godine kad majka mora početi raditi do njegove sedme godine kad ono krene u školu? Mi smo prekrasno riješili pitanje sada već i obrazovanja, osnovnoškolskog obrazovanja rasterećujući obitelj već time što smo evo i u ovom Parlamentu, odnosno za vrijeme ovog saziva dali besplatne učenike da pokušavamo da obrazujemo i u srednjem školstvu što besplatnije, odnosno za sada barem prve razrede smo rasteretili. Međutim, predškolski odgoj kolegice i kolege je prepušten potpuno lokalnoj samoupravi. Ni jedna zemlja u tranziciji nije to na taj način prepustila lokalnoj samoupravi. Činjenica je da mi nadziremo kvalitet odgajatelja, odnosno da je to ostalo u domeni ministarstva, da mi donosimo čak i pedagoške standarde koji su evo ovih dana bili tema i za predškolski odgoj. nebriga nas je kad pojedine i općine i gradovi ne da otvaraju nove vrtiće, čak ih i zatvaraju. Prema tome, mislim da bismo ubuduće naše programe morali upravo ozbiljno ugraditi taj segment. mi smo obvezali zakonom da županije su dužne donijeti program predškolskog odgoja, no ostalo je samo na zakonu. Nismo prekontrolirali koliko županija taj program ima, a moram vam reći da ih vrlo malo ima. Da županije reagiraju kada neka općina se nađe u financijskim poteškoćama kada je u pitanju predškolski odgoj i vrtić pa zatvorite ga. Da, zatvorite ga. Umjesto da bijemo bitku za otvaranje vrtića, mi čak dozvoljavamo da se vrtići zatvore i vjerujte da bez tog dijela koji manjka u našem kompletnom sustavu brige o djetetu, od njegovog rođenja do školovanja, do fakulteta, ako ne riješimo segment od prve do sedme godine djeteta vjerujte da još uvijek će biti puno roditelja koji i sa ovih 6 mjeseci pune plaće i sa onih 12 mjeseci porodiljskog dopusta na žalost neće se odlučiti roditi drugo, treće i ne znam koje dijete. Zašto nismo naučili nešto od drugih zemalja u tranziciji. Ja vam moram reći da i jedna Mađarska, i jedna Češka brinu o predškolskom odgoju na taj način da država plaća odgajatelje, da financira znači taj segment odgajatelja, ali sve materijalne troškove i upravljanje pogon vrtića ima na brizi sama jedinica lokalne samouprave. Znači izgradnju, održavanje vrtića, stvaranje standarda za te vrtiće, da o tome brine lokalna samouprava, ali o broju i kvaliteti stručnog osoblja koje radi sa djecom najčešće upravo brine država i na taj način pomaže ustvari općinama, gradovima, jer nemojmo zaboraviti nisu sve općine i svi gradovi sa proračunom jednog Zagreba iako je ovdje država i u jednom Zagrebu trebala odigrati važnu ulogu kada je u pitanju predškolski odgoj. Koliko je vrtića u zadnje 4, u zadnjih 8 godina u Hrvatskoj otvoreno, bez obzira što se šalimo da najčešće otvaramo pojedine objekte predizborno, ja bih čak bila sretna da se vrtići otvaraju predizborno. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolegice. Sljedeća je na redu zastupnica Ivana Sučec Trakošćanec. Izvolite kolegice. **Sučec-Trakoštanec, Ivana (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. I eto iako bih i ja mogla govoriti o puno stvari širih od ovih što je predloženo ovim Zakonom. Ja ću se ograničiti na točku dnevnog reda, jer sad nije rasprava ukupno o brizi o djeci i cijelom sustavu, nego je rasprava o porodiljnim naknadama i ja ću se evo koncentrirati dakle na taj dio populacijske politike koja je ne samo deklarativno, nego i kroz sve ove proračune u ove 4 godine otkad je ova Vlada na dužnosti pokazala da je to prioritet svih prioriteta. Ja mislim da bi to trebao biti i dalje prioritet i ove nove stare Vlade za koju se nadam da će nastaviti raditi sve što je radila u 4 godine, ali i ukupno državne politike na svim nivoima, pa i konsenzusa nas u ovoj dvorani. I mene zbog toga začuđuje što su kolege koji su najviše imali primjedbi dakle na ovo što poboljšava standard i status mladih ili drugih majki, dakle rodilja, prvo izgovorili pa čak nisu se udostojali ni čuti komentare svog govora, dakle izašli van. I drugo, što u ovoj dvorani ja vidim od sviju stranaka predstavnike samo tri stranke. Dakle dvije kolegice iz SDP-a, jednu kolegicu predstavnicu nacionalnih manjina, sve ostalo HDZ. Dakle meni je žalosno reći, ispričavam se gospođu potpredsjednicu ne Vlade, to ću ispraviti, ja se neću zabuniti nego zasad ipak još potpredsjednicu Hrvatskoga sabora dakle i to je žalosno. Dakle ova tema koja zaslužuje puno veću pažnju jednostavno je kao nekakva prolazna točka i u njoj se najviše negativnoga izvlači i ne samo vezanoga dakle uz porodiljne, nego svega i svačega što veze s tim nema. Dakle ja ću reći da me i kao majku, ali i kao baku troje unučadi i dobro poznajem dakle probleme i mladih majki, zanima svaka moguća promjena na bolje i naravno da sam i ja vrlo realna da živimo u uvjetima zadanoga i mogućega i da očekujem dakle da će se u sljedećem periodu riješiti dodatnih 6 mjeseci sa punih punih iznosom plaće onih žena koje na to imaju pravo i sigurna sam da će se u proračunu za 2008. kad se bude radio konačni prijedlog naći tih par stotina milijuna koji su u usporedbi sa nekim drugim troškovima za ono što ulažemo u materijalno, da tako kažem zanemarivi. Ja sam sigurna dakle da će u hrvatskoj državi ne samo za prvih 6 mjeseci one majke koje imaju naknadu veću od 4 tisuće 200 i nešto kuna ili od 2 i pol za drugih 6 mjeseci dobivati svoju punu plaću i na taj način da će se dakle sve više žena odlučivati imati djecu. Jer iako je materijalno vrlo važno ja moram dakle sve nas upozoriti da je i onaj duhovno ozračje koje vlada oko toga da li je vrijedan netko tko ima više djece ili ne, vrlo važno. Dakle ja sam na strani onih koji smatraju da svaka žena od nas, pa i ja na kraju vrijedi onoliko koliko je djece rodila. Dakle svaka žena vrijedi višestruko onoliko koliko više djece ima i ta pozitivna klima. Dakle to, da tako kažem slavljenje i čašćenje žena koje imaju više djece što ne znači da moraju sjediti doma i biti zatucane, nego ću reći one sjajne primjere žena koje su znanstvene radnice, doktorice znanosti pa imaju po 5 i više djece. I takvih primjera u Hrvatskoj ima, ali nitko za njih ne zna, jer se to ne piše u novinama. Piše se samo o nekim ekstremnim slučajevima dakle koje ne pokazuju presjek ili veću populaciju našeg društva. Veća populacija je najveća ne samo hrvatskoga društva nego i sve razvijene Europe bez obzira na rasap i raspad obitelji na svim skalama vrijednosti na prvo mjesto stavlja obitelj. Dakle, sva istraživanja javnog mnijenja i želja koje ljudi imaju, ne onog što su ostvarili nego želja koje imaju dakle, vape za time da se rađaju obitelji, da žive u obitelji i da im obitelj bude dakle ona osnovna da tako kažem uvijek točka iz koje će odlaziti, u koju će se vraćati i koja će ih ispuniti i dati im mogućnost i da stručno napreduju i da naravno i materijalno više stvaraju. Ja ću reći dakle još nešto. Da Vladina politika mora voditi dakle računa i o ovom materijalnom dijelu što vodi, to se i pokazalo. Pokazalo se i kroz godine, to sam na zadnjem izlaganju znači sve veći broj novorođene djece, nažalost sve veći broj umrlih, pa taj se nikako broj ne može stići. Ali u apsolutnom iznosu mi imamo podatak da se u zadnje tri, četiri godine u Hrvatskoj rađa sve više djece svake godine, pa očekujem dakle da će i u 2008. ova mjera ne samo onima koji idu po prvi puta na porodiljni nego onima koji budu zatečeni na porodiljnom, to je još dodatni broj tih žena koje će, možda neke četiri, neke pet a neke i samo mjesec dana iskoristiti tu mogućnost da dobe veću naknadu. da će se ukupnim mjerama, a sad tu kad smo već govorili o predškolskom, slažem se s gospođom Čuhnil, mi moramo voditi računa i o radnom vremenu dakle tih ustanova koje postoje. Prema tome, ako se jedan vrtić zatvara ili svi vrtići u jednom gradu u četiri sata, onda se postavlja pitanje ako neka majka dolazi s posla u pet, kud će s tim djetetom za tih sat vremena, to je stvarno pitanje. I pitanje svih pitanja je naše radno vrijeme. Mi dakle moramo biti svjesni da danas obzirom na jaku konkurenciju, na težnju za brzim uspjehom ne samo u području dakle stručnog napredovanja nego stjecanje materijalnih dobara, imamo pojavu da naši mladi ljudi, visoko obrazovani većina ih je takovih, radi devet ujutro, do toliko navečer skoro, rade subotom, nose posao nedjeljom. I pitanje je uopće kad dvoje mladih se stigne dakle uopće dogovoriti o tome a ne da tako kažem i realizirati tu potrebu za djetetom, jer pretpostavljam da svako normalno biće i ljudi koji se žene imaju potrebu imati djecu. Dakle, to je jedno pitanje. I drugo pitanje, to famozno pitanje tog rada nedjeljom. Pa se ja nadam da će naša Vlada koja je načela taj problem, koja ga je svjesna, koja vodi računa dakle o svim onim silnicama da tako kažem koje utječu na taj problem, to je dakle i interes poslodavaca, interes zaposlenika, interes svih društvenih skupina koje su u u to da tako kažem involvirane i kojima nekima ovisi život o tome, nekima ovisi dakle i slobodno vrijeme, dakle da će se naći jedan model da se pomire sve te zajedničke da tako kažem moguće situacije i da se onda što je veći broj žena odnosno i muškaraca oslobodi rada nedjeljom, pa da se onda može eto, porodica kvalitetnije i više družiti i biti zajedno. ne bih voljela čitati dakle, ja sam si dala malo truda, pa sam pripremajući ovo svoje izlaganje pogledala dakle sve ono što sam mogla naći, ne bih htjela zaboraviti da se danas u svim novinama pojavila vijest da će biti od 1. siječnja 2008. veća naknada i da su to svi pozdravili. Nema portala i nema novina koje nisu rekle da je to dobra mjera. Ali se, isto tako sam zatekla i čitala raspravu u Hrvatskom saboru 2001. iz ožujka, gdje je na prijedlog isto HDZ-a dakle i onda i danas HDZ predlaže povećanje, se raspravljalo o tome kako da se nađe nekakvih 200 milijuna u narednih ne znam koliko godina, da se naknade vrate, ponavljam, vrate jer su bile smanjene na ono što je HDZ imao do 2000. 600 kuna za prvih 6 mjeseci i 2 tisuće 500 kuna za drugih 6 mjeseci. Pa gdje su te brojke i kakve su one ću samo reći u dva gruba komparativna podatka brojaka. Dakle, za dodatne i naknade za nezaposlene majke od 2003. do 2007. je više nego 100% povećan iznos. On je 2003. bio 432 milijuna. Danas je 900 milijuna. Za obavezni porodiljni dopust. Od 2003. dakle od kad je ova Vlada dakle i mi kao zastupnici koji joj dajemo podršku, je za obavezni porodiljni isto isto tako više od 80% povećana naknada. Dakle, od 540 milijuna je došlo na preko 700 milijuna. Dakle, te brojke govore same za sebe. Broj onih koji koriste isto tako. I sada da ne širim, sve one druge socijalne grupe kao što su djeca, studenti sa znači duljim, većim iznosima dječjeg doplatka, sa duljim mogućnostima korištenja. Gdje su one sve druge potpore? Čak dolazimo do toga da se kaže da Hrvatska previše daje u socijalu. Ja mislim da to nije previše. Da svaki onaj koji je prima je potrebit te pomoći, a da svi drugi su dužni dakle od onog viška koji zarade dati onome koji to nije u stanju. Pa u ovom slučaju i majkama omogućiti da što dulje budu sa svojom djecom iz onih zdravstvenih problema. dojenja do godine dana. I u svakom slučaju zahvaljujem gospođi potpredsjednici koja je to još šire od mene razložila. Zahvaljujem svima vama koji ćete podržati ovaj zakon. I žao mi je što više naših kolega se ne uključuje u prijedloge kojima bismo poboljšali status onih na koje se ovaj mali zakon sa velikim, dobrim posljedicama odnosi. I želim vam svima rastanak u težnji da i u budućem sazivu Sabora raspravljamo na dobro hrvatskoga naroda, posebice onih koji će se voziti po cestama, koji će koristiti sve one zgrade koje mi evo, ovih dana gradimo. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo kolegice. Iako svjetonazorsko neslaganje ne ide pod ispravke netočnih navoda moram ipak reagirati na tezu da žene vrijede toliko koliko imaju djece. Doista držim da vrijede i žene koje ne mogu imati djece. I oni koji ne žele. Još jedanput ću ponoviti jasno i glasno kao što sam rekla. Članak 209., 214. i svi ostali članci koji kažu ja mislim dakle, ja Ivana Sučec-Trakoštanec zastupnica mislim, nisam rekla da to trebate mislit vi, niti itko drugi, ja mislim i ponavljam ono što sam rekla, da svaka za mene žena, a čula sam to i dakle druge ljude sa drugih mjesta koji govore pa ne moram citirat neke biskupe, dakle moje mišljenje jest takovo. Oprostite. Naravno da imate pravo na svoje mišljenje. Ja sam samo držala dužnim vas upozorit da vrijede i druge žene. Imamo nekoliko, imamo jedan ispravak i nekoliko replika. Ispravak netočnog navoda zastupnica Sobol. Izvolite! Vjerojatno bi sad trebalo odustat obzirom da je gospođa Sučec-Trakoštanec izrazila svoje mišljenje, ja ovako moram kazati, moram reći da je to po meni uvreda za sve žene, one koje iz bilo kojih razloga ne mogu imati svoju djecu ili eventualno moraju na neki način posvojiti, za one, za nas koji imamo jedno dijete. Ima nas tu više. I potpredsjednica Vlade. Dakle, mi vrijedimo manje od onih koji imaju troje, četvero, petero ili više djece. Ovakva jedna izjava je nešto prestrašno. Ja kao žena ne znam na koji način bi mogla karakterizirati, ali stvarno nisam očekivala da ćemo krajem 2007. godine iz usta jedne žene u ovom parlamentu čuti ovakvu raspravu.

dakle moje mišljenje. Drugo, ne može kolegice reći ono što ja nisam rekla. Ja sam samo hvaleći jednu manju grupu žena koja ima djecu njih hvalila. Nisam ništa loše mislila o drugoj grupi žena ili o grupama žena koje nisu majke. Nisam riječi. Samo jedan segment žena sam pohvalila. kolegice, nećemo dobacivati iz klupa jedne drugima, naročito pozivam nekolegice. Izrekle smo različite vrijednosne sudove, odgovaramo za ono što smo rekli. Idemo na replike. Zastupnica Ruža Lelić. Izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege. Evo, sve što je kolegica Ivana rekla ja bih se u najvećem dijelu mogla složiti. Zaista, treba poticati sve mjere koje stimuliraju pronatalitetnu politiku i vidimo da takve mjere i daju rezultate, to se vidi po broju rođene djece. No međutim, osvrnula bih se na ovu spornu izreku.

koliko god imala djece. Normalno da ona koja ima više više treba ulagati i truda i napora da tu djecu odgoji i ja im zaista na tome izuzetno sam ovako uvijek ponosna na njih i puna i puna hvale. Jer, znamo da i one žene koje ne mogu imati djece izuzetne pate i ne znam što bi dale da imaju djecu, tako da vjerujem da se ovo krivo interpretiralo i želi se krivo interpretirati kolegici Ivani pa zato želim da to ne ostane ne ostane razjašnjeno. Znači, sve ove mjere koje se poduzimaju i koje ću u raspravi još više istaći daju razultate i to se vidi već u kratkom vremenu da daju rezultate mada je poznato da ovakva populacijska politika je politika koja je kontinuirana i sveobuhvatna kao što ova politika i je u ovih zadnjih

afektivni pristup prema nekom problemu i nitko ne može reći nikome, dakle najmanje meni koja cijeni svako ljudsko biće, posebno cijenim naravno sve žene čija sam ja pripadnica, ali majčinstvo je nešto što zaslužuje posebnu pažnju i majke su jedna vrsta ili grupa žena koje po meni sam pohvalila i hvalit ću ih uvijek iziskuju posebnu brigu, posebno poštovanje pa i ovakvu izjavu kao što sam ja rekla, ponavljam dakle. Svaka majka koja ima jedno, više ili dva, tri djeteta ili pet vrijedi vrijedi toliko koliko djece ima za mene. I to je opet razlika između majki koje imaju jedno ili sedam, osam. I ja poznajem majku koja ima četrnaestero djece, koja je prekrasna žena, zdrava, čija su djeca isto prekrasna, visoko obrazovana. Dakle, ja imam pravo izraziti sreću što Hrvatska ima i takovih žena koje rađaju puno djece i ja kao žena dakle poštujući svako ljudsko biće, ponavljam bez obzira o kome se radilo, posebno slavim danas jer je ta tema da se tom uskom segmentu posvećuje pažnja. I posebno dakle slavim hrvatske majke koje rađaju djecu, ne samo danas nego i u budućnosti. Hvala. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo. Slijedeća replika kolegica zastupnica Jagoda Martić. Izvolite kolegice. Hvala gospođo potpredsjednice. Pa evo, ja bih se sa svojom replikom osvrnula upravo na ovu izjavu kolegice koja je rekla da otprilike svaka žena je vrijedna onoliko koliko djece ima, odnosno žene koje imaju djecu su vrjednije. To je na tragu onih izjava koje smo ne tako davno imali prilike čuti i od pojedinih predstavnika crkve koji su doslovce rekli da treba vratiti dostojanstvo ženi, a to dostojanstvo će se vratiti tako što će žena opet preuzeti onu svoju osnovnu ulogu da bude majka i domaćica. Znači, drugim riječima čuvarica ognjišta. Smatram da je to nedopustivo vrednovanje žene i njene uloge u društvu. Isto tako smatram da je to zapravo uvreda za žene jer žena je pored toga što je majka ona ima isto jako puno svojih funkcija i uloga u današnjem društvu odnosno u vremenu u kojem danas živimo. Sigurno da je majčinstvo nešto najljepše i najvrijednije što se u životu svake žene može desiti. To je najljepše ali ne samo za žene nego i za muškarce koji zapravo u tom majčinstvu sudjeluju. Međutim, isto tako znamo da pogotovo u današnje vrijeme ima i puno žena koje iz razno raznih razloga nažalost ne mogu imati djecu, znači ne mogu osjetiti tu radost. I prema tome, onda vas ja sad pitam što je sa tim ženama. Po ovoj vašoj izjavi one su znači manje vrijedna ženska bića. Mislim da naprosto na takav način ne možemo raspravljati i razgovarati u Saboru. Svakog čovjeka treba vrednovati po onim njegovim osnovnim ljudskim vrijednostima a opet kažem majčinstvo je samo jedna od uloga u životu žene i zbog toga još jedanput sad govorim ono što smo mi iz kluba SDP-a često puta napominjali i spočitavali ovoj Vladi smatramo da je nedopustivo što se jednostavno Zakon o medicinsko potpomognutoj oplodnji

ja nisam sigurna da se dostojanstvo ženi može vratiti na način da ju se prisili na moj izbor. Dakle, kolegica želi da sve žene biraju izbor iz svjetonazora SDP-a. Ja to ne želim. Ja se borim za to da svaka žena ima pravo izbora pa će ona birati hoće li biti domaćica, kuharica, doktorica znanosti, hoće li biti političarka, hoće li biti glumica. Da svaka žena bira i da ne bude manje vrijedna, upravo ona koja jest doma odlučila biti žena koja će rađati djecu, za njih kuhati i čekati svog muža i usput možda nešto zaraditi na internetu ili da će biti manje vrijedna dakle od neke koja se po novinama slika svaki dan i možda radi manje od nje ali prikazuje privid. Dakle, ja ne želim načinjati tu temu da moramo svi biti jednaki. Ja želim da budemo različiti. Pa ostavite svakoj ženi da izabere. A to što se tiče da žene ne mogu imati djecu, pa nažalost. Opet se vraćamo na moj svjetonazor koja vjerujem u Bog. "Čovjek snuje, Bog određuje." Dakle, Bog će odrediti tko može. Ja to vam tvrdim dakle ovdje, a vi ne možete si, opet me napadnite i zbog toga. Dakle, ja hoću da žene dostojanstveno biraju ono što će u životu biti kad izaberu da im Vlada u tome daje potporu na onim mjestima gdje svaka žena nalazi sebe. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Bilo bi dobro da se vratimo na zakon, ali imamo još replika. Zastupnica Ljubica Brdarić. Izvolite. **Brdarić, Ljubica (SDP)** Hvala. Ne osporavajući nikome pravo na mišljenje moram reći ipak da je ova izjava da žena vrijedi više što je više djece rodila je skandalozna i uvredljiva. Ja sam majka troje djece i pri tome ne mislim da više vrijedim od onih koje imaju jedno ili dvoje djece ili da sam manje vrijedna od onih koje imaju više. Roditi mnogo djece može biti i čin neodgovornosti. Ako vi imate 10-tero, 14-tero ili ne znam koliko djece koje ćete u startu zakinuti u odnosu na ostale pa im nećete moći pružiti odgovarajuće uvjete života, obrazovanja i uspjeha uspjeha u životu vi ste neodgovoran a ne dobar roditelj. A kada pričamo o majčinstvu morali bismo se kao što je kolegica Jagoda i rekla, prisjetiti i očeva bez kojih toga majčinstva ne može biti i ne osporavati im pravo da sudjeluju u čitavoj toj priči, pa bismo onda i njih morali mjeriti kroz to koliko su djece dobili ili nisu, da li vrijede kao osobe ili ne. I podsjetimo se kolegice i kolege da postoje ljudi koji mogu, a ne žele imati djecu i mislim da je to njihovo pravo i da ih zbog toga ne treba smatrati lošima. Bolje je dijete ne roditi nego ga roditi i uskratiti mu ljubav i sve ostalo što mu je potrebno. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo. Odgovor zastupnica Ivana Sučec-Trakoštanec. **Sučec-Trakoštanec, Ivana (HDZ)** Jedna rečenica. Tvrdoglavo mi mećući u usta nešto što sam tri puta pojasnila da nije tako kako bi se željelo protumačiti i mislim da sam uspjela svima osim dobro da nema još nekoga s one strane, dakle kolegici Brdarić, pa molim kolegicu Brdarić da sve ono što sam rekla, još jedanput pročita u fonogramu. Hvala. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepa. Možda će pomoći, ja sam zatražila fonogram, međutim kako mi sjajno funkcioniramo, mogu ga dobiti već za 20 minuta pa ću vam ga tada pročitati. Ja pojašnjavam kao što vi nemate pravo dobacivati iz klupe kolegice. Izvolite zastupnica Sobol, replika. Dakle možda bih ovako mogla započeti repliku sa nečim s čim je gospođa Sučec-Trakoštanec rekla kroz ove odgovore na replike. Ja bih rekla ovako, da državi nije dužnost da čeka kako će Bog odlučiti već između ostaloga recimo dužnost da donese i zakon, odnosno predloži Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji pa bi onda možda više tisuća parova koji u ovom času u Hrvatskoj muku muče sa time da dobiju dijete, bilo u puno povoljnijoj poziciji. Međutim ono na što bih se ja željela u ovoj svojoj replici osvrnuti, a to je onaj dio o kojem se, gdje je zastupnica govorila o problematici ustvari mladih ljudi, odnosno praktički mladih obitelji, mogućnost uopće da zasnuju obitelj pa u konačnici dakle da se odluče i na to da imaju djecu. Ja bih u ovom slučaju ovdje problematizirala u biti položaj žene i u našem društvu. Nije ni malo drugačiji niti negdje vani, a to je dakle što za jednu ženu koja je zaposlena ili se želi zaposliti znači njena odluka da zasnuje obitelj i da zamislite ima i dijete. I tu mi se čini da država još uvijek nedovoljno ne čini za poboljšanje tog položaja. Naime, svima nam je jako dobro poznato sa čime se susreću žene koje rade, a koje odluče da imaju djecu ili da se udaju i da imaju djecu. Dakle problem odnosa poslodavca prema tim ženama, problem premještaja, problem povratka na radno mjesto i ono što mi se čini da je posebno bitno u hrvatskom društvu muškarac koji ima obitelj se drugačije tretira u odnosu na ženu koja ima obitelj. To vam pokazuju sva relevantna istraživanja. Kažem na žalost ne samo u Hrvatskoj. Jer za muškarca obitelj u očima poslodavca znači određenu stabilnost,

Ne širim temu i ponovo se vraćam isključivo na ovu temu koja je predmet dnevnog reda, a to je dakle porodiljni dopust. Moj stav je, vjerujem i svake razumne žene, da nema te države koja će neku ženu koja može i želi imati dijete, spriječiti u tome da ga ima. Nema. Isto kao nema te države na svijetu koja će nekoj ženi koja ne želi imati dijete, bilo kojim mjerama narediti ili ju prisiliti, pa dolazimo opet do slobode, dakle izbora žene. Ali hoću reći dakle sljedeće. Da nema te niti medicinske potpomognute oplodnje, niti ničega što bi više dakle od jednog prirodnog i zdravog društva koje ima svu pomoć Vlade koju naša Vlada daje, potpomoglo populacijskoj politici i neću se sada vraćati na jednu Kinu koja je svim mjerama nastojala na kraju krajeva smanjiti populaciju pa nije uspjela u onoj mjeri gdje je očekivala, a isto tako Hrvatska država u obrnutom smjeru daje sve što može u zadanom trenutku i u okviru postojećeg proračuna, dakle da se rodiljama i svima onima koji sudjeluju … pa i roditeljima, jer nije rečeno da li je to žena ili muškarac koji će koristiti porodiljni dopust, znači da se roditeljima omogući da uz financijsku podršku i naravno uz sve ono što kumulativno vodi do ovog poboljšanja statusa pa sam se dakle složila s vama, da se svi zajedno trebamo potruditi ne ovako da napadamo jedni druge u mišljenju nego da zajednički dajemo konkretne prijedloge koji su provedivi i glede radnog vremena i glede organizacija predškolskih ustanova i glede dakle lokalne samouprave i svega onoga. I žao mi je što nema više kolega ponavljam, s desne strane, da mogu dati konstruktivni prijedloge a ne da napadaju moj svjetonazor. Hvala vam lijepo. kolegice. Nema više replika. Sljedeći je prijavljen za raspravu zastupnik Slaven Letica. Nje u dvorani. Gubi pravo na riječ. Sljedeća je zastupnica Ruža Lelić. Izvolite. Gospođo potpredsjednice Vlade i ministrice, kolegice i kolege. Evo cijelo dopodne raspravljali smo o Zakonu o pravima i dužnostima i dužnostima hrvatskih dužnosnika i onda na kraju bilo je rasprave, bilo je replika i onda se kolega iz SDP-a Mršić upitao šta mi to uopće raspravljamo o tim pitanjima, da je pitanje nadzornih odbora itekako je važno pitanje i treba ga svakako uraditi. biti potaklo me da to iznesem zbog toga što to pokazuje vjerodostojnost jedne politike i druge politike. Kada je politizirati onda smo rasprave, replike i onda smo tu, kada su ozbiljna životna pitanja onda nas nema i evo cijeli ovaj srednji red i tamo tri kolegice. No, da se vratim na ovu temu koja je sada na dnevnom redu. Ove godine zaista mjerodavni pokazatelji ukazuju na razvoj u svim područjima. Ako krenemo od bruto društvenog proizvoda, ako krenemo od povećanja broja zaposlenosti i broja nezaposlenosti koji je najmanji u zadnjih 10 godina pa do poduzetničkih zona, gradnji autocesta, dvorana i škola. Međutim sve je to potrebno i sve je to dobro, ali što da radimo sa svim tim ako nemamo djece. Zbog toga ja mislim da je pitanje, osnovno pitanje za Hrvatsku i za naše društvo je zaista poticanje pronatalitetne politike. I to je shvatila ova Vlada i to radi kontinuirano, sveobuhvatno od 2004. I dobro je ministrica rekla da zaista te mjere stalno treba nadopunjavati a nikako ih urušavati. Da to urušavanje daje odmah rezultate, odnosno, i to negativne rezultate pokazuje evo i Izvješće o prirodnom kretanju stanovništva i broju živorođenih.

i kada je politika se odmah dala na štednju i to prvo na rodiljama, a moram reći na državnim dužnosnicima da su plaće pale i 20 do 30%, i još se uvijek nismo od toga oporavili. Onda se odmah odrazilo i na broj živorođene djece. Pa vidimo da je taj broj evo, završio 2003. godine postepeno se smanjivao i 2003. godine spao na 39 tisuća 668 da bi ovim svim pronatalitetnom politikom i svim mjerama koje smo poduzimali u zadnje 4 godine ipak 2005. godine taj negativni trend se zaustavio i počeo lagano rasti i sada imamo 2005. broj živorođenih 42 tisuće 492. Ovdje je i u izlaganju, ministrica je iznijela niz pokazatelja i moje kolegice u prethodnoj raspravi, no smatram obzirom da su te mjere itekako važne, ja ću ipak neke ponoviti. Da je već od 18. veljače, 2004. godine da su rodiljne naknade povećane. I to bitno povećane, sigurno da bi željeli da budu i veće, ali su bitno povećane. Tako da je zaposlenoj i samozaposlenoj majci do prve godine života rodiljna naknada povećana od 1600 na 2500, što je povećanje od nekih 60%, da je zaposlenoj i samozaposlenoj majci sa blizancima, trećem i svakom sljedećem djetetu porodiljni dopust vraćen sa dvije godine ponovno na tri godine ali da je i naknada povećana sa 1100 na 1600. Bitno je ovdje reći i o nezaposlenim majkama. Mislim da su oni u posebnoj situaciji. I tu je postignut značajan pomak da je za prvo i drugo dijete porodiljni dopust produljen sa 6 na 12 mjeseci ali i povećana naknada sa 900 na 1600 kuna kao i za drugo i treće dijete i blizance na 1600 kuna. takav pristup gdje se obitelj zaista stavlja u prioritetno gledište, i da je ona temelj društva kao što i je, odmah se pokazalo i na dodatnim porodiljskim, rodiljnom dopustu do 1 godine života djeteta, gdje je broj korisnika od 2004. kada je bio 16 tisuća 673 narastao odmah 2005. na 18 Ili rodiljni dopust od 1 do 3 godine života djeteta sa 1826 na 6371, znači te mjere koje su poduzete dale su odmah dobre rezultate i treba ih dalje nadograđivati i dopunjavati. No, svakako da je najznačajniji pomak je ostvaren populacijskom politikom koja je stupila na snagu čije su mjere stupile na snagu od 1. siječnja, gdje zaista imamo niz dobrih mjera i potrebitih mjera, da kažem samo pronatalitetnom dodatku za treće i četvrto dijete, gdje evo, bilo je korisnika preko 66 tisuća da ne kažemo od opreme za novorođenčad. I ponovno bih istakla obzirom da je to zaista bitno i za ovaj kraj iz kojeg dolazim a to je besplatni udžbenici, besplatni prijevoz, besplatni udžbenici za srednju školu, besplatni smještaj u studenske domove, to je zaista nešto što je do sada kada sjetimo se, kada počinje školska godina onda je to bilo itekako glavobolja kako podmiriti sve obveze i ovo je zaista jedan od bitnih pomoći. Ono što bih htjela reći, da svakako pored ovih mjera koje daju rezultate htjeli bi da daju još i više. Svakako da je bitno i druge mjere. Ovdje je kolegica govorila o smještaju djece u vrtić, sigurno je da je to pitanje od osobitog značaja i da to treba, i da vrtiće koji predstavljaju znatno opterećenje, financijsko financijsko opterećenje jedinicama lokalne samouprave treba pronaći način kako ih riješiti na još bolje načine. No, svakako kada je u pitanju i zaposlenost, da tu, da tu postoje mjere koje se kod nas malo primjenjuju a koje bi itekako majkama olakšale posao. Ali to je klizno radno vrijeme, to je mogućnost skraćenog radnog vremena, to je mogućnost rada kod kuće, sve te mjere, mislim da bi uitekako poboljšale položaj mladih obitelji, ne samo majke nego svakako i očeva jer to je jedna obitelj. I evo ja prolazeći, to me potaklo isto, prolazeći jedan dan na pijaci, onda sam čula jedan komentar, kaže, ma svi nam obećavaju, svi nam obećavaju sada pred izbore. ja sam se onda duboko zamislila na svemu tome, i nikako se ne mogu, neki obećavaju a neki zaista dosljedno provode ono što obećavaju i to svi ovi pokazatelji pokazuju da je to doista tako. I ja vjerujem da ono sve, da će, da će, svakako da podržavam i ovaj Zakon u kojem će sada majke koje su imale veće prihode, znači koji će, ali njih od 20 tisuća 268 je 5 tisuća i 200, to ni nije mali broj. To je znači njih 25% imali su do sada ograničenu naknadu u prvih 6 mjeseci i svakako da je to jedan dobar pomak. I da će u budućem vremenu, ja vjerujem da će se naći novaca i za da to bude 12 mjeseci. Međutim, evo i za ovu mjeru potrebno će u sljedećem proračunu osigurati 9 milijuna 545 tisuća kuna što sigurno nisu sredstva za zanemariti. Ali mjere pronatalitetne politike kao što sam i sama rekla to je temeljno naše pitanje. To je pitanje od osobitog nacionalnog značaja. Od osobitog gospodarskog značaja. Jer već sada smo staro društvo imamo preko 16,5% osoba preko 65 godina prema tome svaki ovako uložen novac je dobro uložen novac i ja vjerujem da će se i nastaviti i u sljedećem mandatu ovako dobre mjere koje će davati i dobre rezultate. Zahvaljujem. Hvala lijepo kolegice. Imamo replike. Prvi se za repliku javio zastupnik Crkvenac, izvolite. **Crkvenac, Mato (SDP)** Kolegice i kolege. I SDP podržava ovaj prijedlog. Međutim, ja ipak želim nešto reći kolegice što možda u ovom trenutku neće nikoga zabrinuti ali će veoma zabrinuti onog tko će sastavljati novi proračun bez obzira koja to Vlada bila ili tko će biti. Naime, svaki pojedinačni rashod, kada se pojedinačno promatra, pa tako i ovi rashodi o kojima govorimo nalaze puno opravdanje. Ali kada se u cjelini pogledaju državni rashodi Hrvatske onda nastaje problem. Tvrdim sljedeće. Nitko ne zna koliko je ovaj Sabor unaprijed potrošio. Po prijedlozima sadašnje Vlade u zadnjih nekoliko mjeseci, osobito i tjedana pa niti koliki deficit smo mi unaprijed predodredili za naredno razdoblje. Naravno spomenut ću samo Obiteljski zakon, socijalna skrb, udomiteljstvo, invalidi, novi umirovljenici, novo zapošljavanje u državne službe, prijevoz, udžbenici, plaće, naknade, sindikati u državnim službama, športske dvorane i tako dalje. Kolegice svaka od tih iznosa uključujući i ovaj danas ima svoj smisao. Ali ako se bude sastavljala u proračun bit će veliki problem. I još samo jednu rečenicu. Vlada već sad, Vlada već sad ne izvršava obveze. Ovdje imamo rješenja državnog organa gdje priznaje dug i trošak i izdaje rješenje da država to treba platiti i kaže izrijekom da će to biti izvršeno onda kad bude novaca za to.

Hvala. Gospođo potpredsjednice pa ja se slažem sa kolegom Crkvencom da treba voditi računa o državnom proračunu ćete se s time složiti da je to od prioritetnog nacionalnog ali i gospodarskog značaja za jednu državu pitanje pronatalitetne politike. Prema tome ni jedan novac nije uludo utrošen. Dapače mislim da je najbolje utrošen novac u ove mjere. Ako trebamo štediti a štediti trebamo onda treba pronaći druge izvore gdje ćemo štediti a ne štediti ovdje. A na kraju ne bih željela ništa loše da kažem ali vi ste štedjeli. Evo smanjili ste porodiljne naknade, smanjili plaće državnim dužnosnicima i na kraju smo dobili deficit od 6,3. Sada ga nemamo. Imali smo prvi puta rebalans proračuna

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa htio bih replicirati kolegici koja je rekla da je čula, ne znam u tramvaju ili negdje, da je to izborno obećanje. Mislim da mi četiri godine u ovome Saboru radimo one što smo rekli da ćemo napraviti u kampanji prije ulaska u naš Sabor. I sad radimo što nismo napravili. Mislim da je to jedan mali dio koji se nije napravio. I samo prisustvo 30 zastupnika trenutno u Hrvatskom saboru meni daje za pravo da kažem da je ovo jako dobar prijedlog. Da je to smišljeno napravljeno da će to poboljšati kompletno … /Govornik se ne razumije./ … rodilja, majki i malo mi jedino što smeta to je što se slabo spominju, slušam na par rasprava roditelji muškarci u tome. ja ne vidim uopće razliku u odgajanju svoje dvoje djece između mene i moje žene. Razliku između moje žene i mame. Mama mi je imala šestero djece, cijenim je isto kao i moju mamu koja ima, moju ženu A cijenim i one koji su usvojili. Reći ću vam primjer: gospođa Leonarda Boban usvojila je četvero djece. Ja se tome divim. Tako da molim da i u, kako sam ja odgojen da djecu odgajamo i ja i žena identično na isti način i brinemo o njima. Znači jedino zato što mi muškarci ne možemo rađati. Hvala. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo. Odgovor zastupnica Lelić. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Arapović u potpunosti se slažem s vama. Sigurno da je otac jednako bitan koliko i majka i mi ustvari i želimo da oba roditelja u odgoju djece i u drugim kućanskim poslovima i drugim obvezama koje jesu. I ovo bi isto tako se osvrnula doista ovo je naše bilo predizborno obećanje i vidimo da smo ga u potpunosti ispunili i da smo vjerodostojni tome. Dok sam upravo to i rekla u svome izlaganju. Jedni su recimo nešto obećavali, a onda su napravili sasvim drugo kada su došli. I negativne posljedice kažem mi još uvijek osjetimo. Evo ja znam u zdravstvu, mislim imamo smo smanjene plaće 20 do 30 posto i nikad se ne možemo od toga oporaviti. Uvijek porast ide na ono što ste imali. Kada ćete to više dostići? I tako. A što se, mislim da, evo uglavnom da sam odgovorila na ova pitanja koja … Pa evo i ja bih se nadovezao na onaj dio govora poštovane kolegice kad je aludirajući rekla onu rečenicu da se spočitava da nam svim nešto obećavaju pred izbore. Sjećam se Uskrsa 2003. i jednog velikog članka u «Večernjem listu» popraćenog fotografijom kad je bivši predsjednik Sabora u prošloj Vladi posjetio jednu mnogočlanu obitelj i rekao sljedeće: «Znam da je snižavanje roditeljskih, porodiljnih naknada greška ove Vlade i obećavam da ćemo to ispraviti.» Hvala Bogu da nije bio u toj mogućnosti jer bi vjerojatno ono što je gospodin Crkvenac rekao i dalje deficit u Proračunu podrazumijevao bi deficit u nacionalnoj i natalitetnoj politici. Zato ova Vlada je nešto obećala. Ova Vlada je pred izbore nešto obećala i to slijedi u svom mandatu, a to je niz mjera pronatalitetne i populacijske politike tijekom cijelog mandata i ovu priliku i koristim da zahvalim i Vladi i nadležnom Ministarstvu i ministrici na cijelom nizu mjera koje su donijeli i kojima se zapravo na određeni način prema najnovijim statističkim pokazateljima polako ali sigurno popravlja i natalitetna i demografska slika Republike Hrvatske. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo kolega. Zastupnica Lelić, odgovor na repliku. Hvala gospođo potpredsjednice. Pa u potpunosti se slažem sa kolegom. Kod predizbornih obećanja zaista trebamo biti realni i obećavati ono što možemo ispuniti. I ja znam kada je u pitanju nešto lokalno onda zaista još sada smišljamo ono, programe koji će biti u budućnosti i koje možemo doista ispuniti i kako je bilo i u prošlom razdoblju. No htjela bih ovdje sad iskoristiti još priliku da nešto kažem evo i o materijalnom. Svi ovdje govorimo o materijalnom. Materijalno je zaista bitno. Ali nije, po mom sudu nije najbitnije. Jer ja sam evo iz mnogočlane obitelji. Rodila sam se te gladne godine i mogu reći da sam imala sretno evo djetinjstvo. Danas mislimo da je dijete sretno ako mu možemo pružiti sve, i moguće igračke, mobitele i ne znam i ja mopede i tako sve skupa, a zanemaruje ustvari da može biti sretno u mnogobrojnoj obitelji ako ima topline, topline i ljubavi. I na kraju i dokazuju podaci da napredne zemlje koje imaju visoki bruto društveni proizvod itekako ima onih koji su nezadovoljni, koji su nesretni, u depresiji i to sve skupa. Prema tome ja smatram ove mjere i tumačim ih tako kao i mjere koje daju jednu težinu obitelji, da je nama stalo do obitelji, da ih želimo ojačati i u materijalnom i u svakom drugom pogledu, da šaljemo jednu takvu poruku. Pa te mjere tumačim kažem ne samo kao materijalne nego kao naša poruka da nam je obitelj temelj društva, kao što u biti je i da ćemo poduzeti sve da taj temelj društva jačamo i da ga razvijamo. Hvala. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo kolegice zastupnice. U ime predlagatelja obratit će nam se potpredsjednica Vlade, gospođa Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor,

nego i za javnost, jel. Naime, gospodin Crkvenac je kazao da nitko ne znam, citiram, jer sam zapisala "… koliko je novca unaprijed potrošeno", referirajući se i na ovaj Prijedlog zakona ali i na druge zakone koje je Vlada predlagala, pa vjerojatno evo u posljednjoj godini mandata. Želim reći vrlo jasno i glasno, znam da će gospodin Crkvenac, budući da je bio ministar financija dobro razumjeti o čemu govorim. Zna se, točno se zna do u lipu koliko je novca planirano kroz zakone koje je Hrvatski sabor donio, koje je hrvatska Vlada predložila, pa i u u izmjenama i dopunama ovoga Zakona spomenuli ste Obiteljski zakon, spomenuli ste državne službenike i namještenike. Zna se zbog činjenice da smo mi kao Vlada i svako ministarstvo pojedinačno morali napraviti projekcije proračuna za sljedeće 3 godine. I u projekcijama proračuna za sljedeće 3 godine na temelju dosadašnjih rezultata, ja bih rekla i na temelju dosadašnjih postignuća, što znači uvođenja prije svega reda reda u državne financije precizno predvidjeli što za provedbu kojega zakona, odnosno provedbu koje mjere iz programa Vlade treba osigurati. Tako da su predviđena i sredstva za izmjenu ovoga Zakona, za limitiranje rodiljnih naknada. U prvih 6 mjeseci mi smo predvidjeli 105 milijuna kuna. Prema tome to je ugrađeno u projekcije i to će biti ugrađeno u proračun za sljedeću godinu kad ga nakon konstituiranja Vlade Vlada bude radila proračun proračun za 2008. godinu. Ali ponavljam, projekcije proračuna su napravljene za sljedeće 3 godine. Mi smo sredili financije. Ja ću sada podsjetiti na činjenicu u prvoj godini mandata da smo mi zapravo zatekli jednu rupu od 6 i pol milijardi. Žao mi je da skrećemo raspravu sa ove važne i prevažne teme jer mi govorimo o boljem standardu i životu obitelji u kojima su žene zaposlene. Dakle ne, odbijam apsolutno bilo kakve insinuacije da mi želimo žene koje će samo rađati i sjediti valjda doma za ognjištem Ne, mi danas govorimo o zaposlenim ženama, o zaposlenim majkama kojima želimo omogućiti planiranje svoje budućnosti onako kako to one žele. Žele li imati troje djece, pa koristiti trogodišnji rodiljni dopust to je njihova stvar i njihova odluka. Žele li biti doma za prvih 6 mjeseci i dobivati svoju punu plaću ili ne žele to je njihova stvar, stvar njihove odluke i odluke cijele obitelji. Ali tu pružamo, ja sam sigurna da mogu reći novu šansu i novu priliku. Dakle, i u izmjenama Obiteljskog zakona gdje smo, budući da je gospodin Crkvenac spomenuo, gdje smo omogućili i drugačiju potporu obiteljima sa jednim članom, dakle jednoroditeljskim obiteljima, djeci kojima se ne plaća alimentacija, gdje će uskakati država i plaćati djeci koja su ostavljena bez roditeljske brige. Sve je to uračunato, sve je to predviđeno, jer se proračun daleko bolje puni. Kao što smo vidjeli i kod rebalansa proračuna i kod svih drugih dokumenata koje je ovaj Sabor donio vezano za financiranje. I povećanje plaća državnih službenika i namještenika. Ja nažalost moram na kraju reći da evo ste spomenuli sve one kategorije kojima je bivša Vlada smanjivala plaće, smanjivala prava mi smo to vratili i popravljamo i mislim da to nije loše, da je to dobro i drago mi je što ste rekli da će to i SDP podržati. Hvala vam lijepo. /Pljesak./ **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Zastupnik Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Ja se također priklanjam svim onima koji zapravo o ovom Zakonu lijepo i samo lijepo govore. I čudim se i iskazujem svoje čuđenje i čuđenju mome nema kraja da oni koji se zalažu za žene, za prava žena, za ako hoćete slobodu i jednakopravnost, emancipaciju, nazovimo kako god hoćemo, one ne iziđu ovdje za govornicu i u ime kluba ne daju potporu ovome Zakonu. Jer ako ima zakona koji podupire, koji na određeni način potiče između ostaloga i prava i neovisnost žene to je ovaj Zakon. Prema tome iskreno, iskreno hvala lijepa Vladi. Čestitam gospođo predsjednice na ovom krasnom zakonu. Ja bih se sada vratio zapravo vrlo kratko na raspravu koju je vodio ovdje nenazočni kolega Mršić i od tamo započeo. On je uvijek kvalificirao prethodnu točku nevažnom, a ovu supervažnom. S njim se slažem da je ova supervažna. Međutim ne razumijem kako je nestao iz sabornice kad se govori o supervažnim stvarima. Mislim, što je bilo s čovjekom? Druga stvar, ja bih rekao da je čast SDP-u danas spasile ovdje opet žene. I stvarno iskreno na na djeci, i Mati čestitam također koji se priklonio, pridružio, i da svijet ostaje na djeci. Ali dobro je da na ženama ostaje, ja se nadam da će ostati SDP na ženama. Bit će bolji nego što je sad. Dakle, moj kolega Mršić je kazao kako zlouporabio je ne znam od mog kolege Nike Rebića jedan citat kad je on govorio o Vladi, o stručnjacima i o ministrima. Pa je onda podvalio, vrlo lukavo, ja bih kazao i nedopustivo kako je Niko izgovorio da zapravo, ne znam tamo nekakva vijeća trebaju voditi stručnjaci, a ne ministri na određeni način implicirajući kako Niko ne misli da su ministri stručnjaci. A ja bih se sada malo vratio unatrag, u vrijeme vladavine koalicije kad su Vladu vodili stručnjaci. Zapravo kako je to izgledalo kad su Vladu vodili stručnjaci. Dakle kad su Vladu vodili stručnjaci nezaposlenost je bila veća nego danas. Kad su Vladu vodili stručnjaci rast vanjskog duga je bio veliki, ogroman, 15 milijardi dolara. Kad su Vladu vodili stručnjaci nekažnjavanje i kriminalitet je bio daleko, daleko veći i u porastu. Gospodarska situacija je bila puno teža kad su Vladu vodili stručnjaci suprotno Ustavnoj obvezi prema djeci, prema obitelji, prema mladeži dokinuli su i sva prava ili su ih prepolovili, međutim danas kad Vladu vode ministri koji su i stručni ljudi i uvažavaju struku i kad Vladu vodi između ostalog ovaj resor, ovdje je nazočna ministrica koja je ovdje javno kazala kako je u izradu ovoga Zakona i izradu mnogih drugih dokumenata koji se odnose na populacijsku politiku i na slične dokumente, kako je uključila stručnjake. Onda su se te naknade porodiljske udvostručile. Dakle one su se udvostručile, osigurani su porodiljski dopusti, osigurana je pronatalitetni tzv. dodatak, zatim da ne govorimo o udžbenicima besplatnim, prijevozu itd. Prema tome, to je Vlada koja zapravo uvažava stručnjake i koja radi na dobro svih. Prema tome, dakle još jednom potpora u tom smislu Vladi u njenom naporu i njenim naporima. Nakratko bih se vrlo rado i osvrnuo ovdje na raspravu koju je vodio moj dragi kolega Kajin koji je ovog časa ne znam, baš mi je bilo žao što je sad otišao, ali bio je tu, koji je govorio vrlo da ne kažem vehementno o problemima demografskim u Hrvatskoj i ja se njemu priklanjam, međutim ne razumijem ga. Koja je to pretumbacija. Dakle govori tako o ovom problemu, prije nekoliko dana govorio je o problemu, odnosno o pitanjima međudržavnog sporazuma između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tzv. Zakona o dvojnom državljanstvu gdje je ukazao na jedan strašan problem, a to je taj Zakon između ostaloga povlači za sobom i nekakva davanja, a ta davanja su ne daj Bože ako neki državljanin Republike Hrvatske iz Bosne i Hercegovine, čak ponavljam nisu samo Hrvati državljani Republike Hrvatske, dvojni državljani, samo Hrvati, nego i drugih nacionalnosti, uzme neka od tih prava pa recimo i ovdje spomenutu porodiljnu naknadu. A kako je može uzeti? Pa može je uzeti na način da ljudi imaju, da imaju ne znam i stanove i kuće u Hrvatsko i da žive povremeno i ovdje i ondje. Prema tome, ako se doista brinemo za demografski napredak Hrvatske, onda ne smijemo biti toliki cinici i toliko sitni da nas ometa i da nam smeta ako još neka porodiljna naknada otiđe na nekoga državljanina koji ne živi, hrvatskog državljanina koji nije stalno ovog časa ili je povremeno ili ovako ili onako nastanjen u Republici Hrvatskoj. Kad netko kaže da je ovo predizborna retorika, a mi se onda kao naš HDZ ovdje i moji kolege zamalo da branimo. Pa nije ovo predizborno. Pa ja otklanjam tu konstataciju. Pa sve dobro što radimo je predizborno. Pa mi živimo predizborno. Onog časa kad su završili izbori već sutra smo bili u predizbornoj kampanji. Pa to nam je posao. Mi smo obećali, napravit ćemo to, to, to i to. Pa mi smo i ovo obećali. Pa mi ovo činimo između ostaloga jer smo to obećali, jer imamo odgovornost prema narodu, prema državi. Prema tome, dakle što se mene tiče ima pravo svatko prozvati ovo i predizborno. Meni ovo apsolutno ni najmanje ne umanjuje vrijednost ovoga stoga što je netko kazao da je predizborno, jer sve dobro što se uradi može se prilijepiti mu epitet predizbornoga pa kao tobože mu oduzeti od vrijednosti. S tim se apsolutno ne slažem. Kad je u pitanju, i s time bih završio. Kad je u pitanju moj dragi kolega Mršić i ovdje nenazočne kolege iz SDP-a koji eto tako brinu se za pronatalitetnu politiku kao važnu, a onda nestanu. Dakle to se ne odnosi na ovdje nazočne kolegice i njima čestitam na nazočnosti. Ja bih kazao završno. Mršića i SDP more pronatalitetne brige, ali on važnijeg posla ima i o njima govoriti ne stigne. Mršić zna da ovom važnom pitanju Vlada stručnjake ima i sada slobodno svoj pronatalitetni san sniva. Hvala.

Klub SDP-a je svoje mišljenje o delimitiranju porodiljnih naknada za prvih 6 mjeseci izrekao, najprije moram spomenuti nešto što se jako rijetko ovdje spominje, u nacionalnoj obiteljskoj politici koja je usvojena ovdje u ovom Parlamentu ako se ne varam 2002. godine, a o njoj je bila između ostalog zacrtana pored alimentacijskog fonda i delimitiranje poridiljnih naknada za prvih 6 mjeseci, pa je klub SDP-a u 2004. godine uputio Prijedlog zakona, ovaj koji danas izlazi Vlada ovdje pred nas i o kojem mi danas ovdje raspravljamo. Dakle klub SDP-a je svoje mišljenje o potrebi delimitiranja porodiljnih naknada za prvih 6 mjeseci izrekao 2004. godine. Oprostit ćete, ali moram vas podsjetiti ako ne znate što je tada Vlada odgovorila klubu SDP-a. Pa je ovako Vlada rekla, da bi se prihvaćanje predložene izmjene zakona pogodovalo prvenstveno onim rodiljama koje imaju osjetno veće plaće od uobičajenih, s time da i danas, dakle tada, da i četvrte važeći limit u visini naknade plaće 250 kuna mjesečno, pa da je to već onda veće od prosječne tadašnje plaće. Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da se predloženim zakonom ne bi ostvario cilj poticanja pronatalitetne politike, stoga su u cilju pronatalitetne politike učinkovitije mjere proširivanja prava na veći broj osoba itd., itd. Dakle, također je tu rečeno da će Vlada tijekom 2004. godine predložiti izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim će se cjelovito urediti prava i obveze osiguranih osoba itd., itd. Prema tome, kolega Bagarić klub SDP-a je još dakle pred otprilike 3 i pol godine izašao sa ovim Prijedlogom zakona i klub SDP-a sada kada je i Vlada preuzela taj Prijedlog ustvari naravno da podržava ovaj Prijedlog. Hvala lijepo. Zastupnik Bagarić, odgovor na repliku. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Vrlo kratak odgovor. Draga kolegice, ja ću vam samo dvije usporedne vrijednosti, odnosno brojke pročitati. Dakle, 2003. godine obvezni rodiljni doplatci, odnosno sredstva bila su u iznosu od 544 milijuna kuna. Dodatni rodiljni i nezaposlene majke bilo je 432 milijuna kuna. 2007. obvezni su stotina milijuna kuna. Dakle oni su zamalo kao udvostručeni. Dodatni za nezaposlene majke su 900 milijuna kuna, dakle više nego udvostručeno. Prema tome to, dakle 544 nasprama 700, i 432 naprama 900. To najbolje govori o tome koji je vaš stav o ovom pitanju, a koji je naš. Hvala lijepa.

Gospodin Bagarić je rekao da je za vrijeme stručnjaka u prošloj Vladi dug rastao vrlo brzo a da se sada smanjuje odnosno usporava. Pri tom se koriste često različiti neprecizni izrazi, jer veoma je velika razlika da li se smanjuju ili se usporavaju itd. Gospodine Bagariću! Ispravljam odnosno mogao sam to i ispraviti ali upućujem vam sljedeću repliku. Budite ljubezni. U "Financijskom biltenu" broj 128 u skupni tablica H možete pročitati da je inozemni dug ovo ljeto primakao se iznosu od 31 milijardu eura. Pri tom je on u zadnjih tri i pol godine, dakle od 2004. porastao toliko koliko u zadnjih prije toga sedam godina. Kakvi su to računi i brojevi koje vi onda koristite? Rado bi čuo to obrazloženje. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Ja ne namjeravam dakle, nema nakanu sa profesorom sa ekonomije se nametati u brojkama jer poštivam da, poštujem da i znam da on apsolutno više zna o ekonomiji od mene. ako laže koza, ne laže rog dragi profesore. I pored rata i pored svih zala koje su zadesile Hrvatsku, HDZ-ova Vlada je imala koliko se sjećam 10 milijardi dolara duga. milijardi dolara duga. Vi ste za četiri godine napravili još petnaest… …/Upadica: Šesnaest./… Ili šesnaest. U redu. Ova Vlada ne može zaustaviti, to ne može nitko zaustaviti lokomotivu, crvenu lokomotivu takvu i takav dug, ali je može usporit. Prema tome, ova Vlada je usporava i to joj jedino ostaje sad za sada. Međutim, u idućem mandatu ćemo ga zaustaviti posve. Crvenu lokomotivu ćemo zaustavit. Hvala lijepo. Sljedeća replika zastupnica Jagoda Martić. Izvolite! **Martić, Jagoda (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice. prvi dio replike moje, to je već rekla kolegica Sobol koja je rekla u biti kakvo je bilo mišljenje SDP-a na ovu temu, kad smo predlagali zakon koji je Vlada jednostavno odbila. Ali ja bi sad nešto drugo htjela reći. Ukupno je po nekakvim statističkim pokazateljima negdje oko 55 tisuća žena koje danas koriste porodiljnu naknadu. I po tim pokazateljima ovaj zakon će obuhvatiti njih oko 5 tisuća i 200. Znači, to su one žene koje su prije odlaska na porodiljni dopust imale plaću veću od tog limita. Međutim, sad se postavlja pitanje onih drugih šest mjeseci u kojima bi i dalje žene koje su na porodiljnom dopustu trebale primat plaću oko 2 tisuće 500 kuna. Vlada je donedavno i taj dio obećavala limitirat ali međutim od toga su odustali. Tih žena je negdje oko 7 tisuća 600. Znači, žena koje imaju plaću zapravo veću od tih 2 tisuće I sigurno da se sad postavlja pitanje što sa tih drugih šest mjeseci kada su naravno i djeca veća, automatski su i potrebe i financijske obaveze puno veće. Ono što sam htjela reći. Sigurno da bilo koju mjeru koja će pridonijeti standardu, poboljšanju standarda građana svatko pametan će podržati i poduprijeti. Međutim, ono što se meni čini a to je da zapravo sve se ovo radi na neki način, ova Vlada to radi stihijski bez nekakve stvarne vizije. Jer na to upravo pokazuje evo, ovaj omjer koji je zapravo ako je 55 tisuća žena, od toga samo 7 tisuća 600 žena ima primanja veća od 2 tisuće 500 kuna. Onda to pokazuje u kakvom su stanju naše društvo i kakav je standard naših građana. A bez sustavnog rješavanja i poboljšanja standarda, onda sigurno nema niti dugoročnijih pozitivnih mjera. Hvala. Hvala lijepo. Odgovor na repliku zastupnik Bagarić. Izvolite! **Bagarić, Ivan (HDZ)** Pa, vrlo kratko. Ponavljam da brojke najviše govore. Dakle i one su jednostavno nemilosrdne. Usporedite porodiljne naknade, usporedite sve ono u svoje vrijeme i usporedite to danas. Usporedite na koncu i BDP i gospodarski rast onda i danas. Prema tome, Hrvatska Bogu hvala korača sigurnim korakom, a mi zahvaljujući gospodarskom rastu i napretku ove zemlje izdvajamo ta sredstva u korist porodilja i potičemo pronatalitetnu politiku na taj način. Dakako da radimo posve suprotno od vas i utoliko smo mi zadovoljni. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Za repliku se javila i zastupnica Caparin. Izvolite! **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjednice. Kolega! Govorili ste o važnosti ovoga zakona. Ovaj zakon zaista je važan. Mršić koji je dopodne toliko se zalagao da ovaj zakon dođe u prijepodnevnim satima na raspravu i govorio o njegovoj važnosti danas je napustio sabornicu. Međutim, da je znao da će biti televizijski prijenos, ja vjerujem da bi barem pol sata ostao u ovoj saborskoj Zašto je još ovaj zakon važan? Zato što te žene su zaista bile diskriminirane i one su bile zakinute u svojim primanjima. Velika stvar je i psihološka da se takvim ženama pomogne, da kao intelektualke odluče se na novo dijete. A da je ovo predizborni trik, zaista već ne znam koliko puta smo u ovoj saborskoj dvorani rekli da od 2004. kontinuirano ova Vlada provodi mjere pronatalitetne politike, a cifre koje su zaista nemilosrdne i ulaganja koja je učinila ova Vlada 2003. za dodatni rodiljni dopust i nezaposlene majke 400 milijuna kuna, a 2007. 900 milijuna kuna. Dakle, to je zaista odraz jednog kontinuiranoga rada za vrijeme mandata ove Vlade.

Hvala lijepo kolega zastupniče. Javila se potpredsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor za odgovor zastupnicima. Izvolite gospođo potpredsjednice! gospođe i gospodo zastupnici! Samo jedna mala intervencija da ne bi isto bilo krivo tumačeno. Naime, gospođa Martić je spominjala 56 tisuća ako se ne varam žena. E, kad bismo došli do te brojke, onda bi to bilo sjajno. Naime, radi se i to vidite u obrazloženju zakona o 20 268 korisnica obveznog dopusta. Od toga 5 tisuća 200 koje imaju plaću veću od ovog limita o kojem danas govorimo. I mi ćemo, ja sam rekla, nastojati da svim tim mjerama dođemo do brojke 50 ili 56 tisuća žena koje će se odlučiti na dijete ali je to još uvijek dug put na kojem moramo jako puno toga učiniti. Inače, od ukupnog broja rodilja otprilike 50% su zaposlene i od tih 50% koje su zaposlene, dakle 5 tisuća plaću veću od limita. Evo, imala sam potrebu pojasniti da se onda u daljnjem tijeku rasprave ne bi koristile krive brojke. Hvala. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Slijedeći je prijavljen zastupnik Kruno Peronja. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovana potpredsjednice hrvatske Vlade. Doista, ovaj Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju s konačnim prijedlogom zakona jest mala izmjena sa velikim učinkom i vrlo velikim posljedicama koje će proisteći po stupanju na snagu ovog zakona od 1. siječnja 2008. godine. Vrlo osjetljiva problematika. Složenost je na kakav način ohrabrivati i poticati prirodni prirast, kako nakon dugogodišnjeg zaustavljanja daljnjeg njegovog pada i to baš u protekle tri godine utvrdilo se da zapravo je nesporno da je dugogodišnje ograničavanje ovog iznosa naknade plaće za vrijeme trajanja obveznog rodiljnog dopusta ima upravo jedan negativni odraz na odlučivanje mladih na zasnivanje i proširenje obitelji. Hrvatska Vlada ali isto tako i ovaj Hrvatski sabor je jednom logičnošću, jednim izvrsnim i školskim primjerom na kakav način pristupiti uopće donošenju zakona i potvrdio to kroz najprije donošenje Nacionalne populacijske politike i kako će se, na koji način određeni ciljevi te Nacionalne populacijske politike sa mnogobrojnim zaposlenim i samozaposlenim korisnicima obveznog rodiljnog dopusta najbolje ostvariti. Isto tako, koristeći i studije, istraživanja počevši od Akrapa i suradnika koji su to činitelji demografskih kretanja u Republici Hrvatskoj, pa Rabotega i Šarića jednoroditeljske obitelji, koji su to osobni doživljaji i stavovi okoline pa do zadnjeg Akrap i Čipin "Socijalni sterilitet u Hrvatskoj", zašto smo neoženjeni i neudani upravo je kruna takvog prethodnog postupka u ovom prijedlogu današnjeg zakona. Nema dileme, to su potvrdili dosadašnji sugovornici da će ovaj zakon, prijedlog zakona biti donesen jednoglasno. Jezikom brojki lako je to usporediti da u u odnosu na 2003. godinu od 544 milijuna obvezni rodiljni dopust, da 2007. obvezni rodiljni dopust isplate iznose 700 milijuna kuna, kao i dodatni rodiljni i nezaposlene majke u 2003. od 432 milijuna za dodatne i nezaposlene majke isplata rodiljnih naknada u 2007. iznosi 900 milijuna kuna. Upravo su to podaci koji će jačati materijalnu sigurnost rodilja ali i čitave obitelji. Zapravo, i očevi će biti ponosni što mogu plod svoje ljubavi i rodilje i čitava obitelj koristiti. Vjerujem da je to jedna potpuna moderna analitika i moderni pristupi kako bi doista ukinuli postojeća ograničenja i tim postojećim ograničenjima povećali i ohrabrili one koji su se odlučili da povećaju broj djece. smo donijeli odnosno prijedlog zakona koji je na kraju dobrog istraživanja, dobre analitike i dobrih projeciranja. Pa ako i neki bude minus u 2008. vjerujem da kao i svatko od nas ima mali minus na tekućem računu ovo će se pozitivno odraziti na našu na našu demografsku sliku. Zato svaka pohvala hrvatskoj Vladi, našoj potpredsjednici koja je zadana obećanja doista ostvarila u cijelosti, ali i Hrvatskom saboru koji je potvrdio dinamičnost svoga rada rada donošenjem brojnih zakona nakon temeljite i svekolike rasprave. Zato ponavljam, nadam se da će ovaj prijedlog zakona biti jednoglasno i u cijelosti donesen. Hvala lijepo kolega zastupniče. Slijedeća je na redu zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovana potpredsjednice hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Ja sa velikim zadovoljstvom podržavam donošenje dopuna Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju kojim će se delimitirati rodiljne naknade u prvih šest mjeseci. Ovaj zakon je zaista jedan u nizu koji je ova Vlada donijela radi poboljšanja nataliteta bez kojih je problematična budućnost države. Dosadašnje mjere donijele su već znatno poboljšanje što je vidljivo iz statističkih pokazatelja. Koliko je god prethodna Vlada smanjivala prava majkama Vlada doktora Ive Sanadera je nizom zakona ukazala na važnost povećanja nataliteta Hrvata. Delimitiranje rodiljnih naknada za prvih šest mjeseci sigurno će utjecati na lakše odlučivanje velikog broja mladih obitelji na rađanje. Sada imamo znači 5 tisuća 200 korisnika znači obveznog rodiljnog dopusta ili četvrtina ukupnog broja korisnica a to je 20 tisuća 268 osoba. Potrebno je spomenuti i dosadašnje mjere. U prvoj godini mandata ove Vlade povećane su rodiljne naknade. Ja znam da to smeta ali ja to volim ponovno ponoviti. Neke smeta. Ponovno smo uveli mogućnost korištenja trogodišnjeg rodiljnog dopusta koji je bivša Vlada ukinula, prošle godine usvojena je sveobuhvatna nacionalna populacijska politika, najniža rodiljna naknada vezana je uz proračunsku osnovicu, dakle 50% proračunske osnovice. Gotovo se udvostručila jednokratna pomoć za opremu za novorođenče sa tisuću 360 kuna povećan je iznos na 2 tisuće 328 kuna 20 lipa. Povećan je dječji doplatak, uveden pronatalitetni dodatak od 500 kuna, učenici imaju dakle besplatne udžbenike, besplatni prijevoz u škole i to je samo jedan dio onih odluka i mjera koje je donijela ova Vlada. Sve te mjere jasno šalju poruku da se vodi računa o obitelji, djeci i roditeljima. To je izuzetno za mene važno. Važno je i zbog jedne povoljne klime, ozračja u društvu. Recimo, dajmo primjer. Evo, te mjere potaknule su i neke gradove da daju potporu i financijski pomognu novorođenoj djeci odnosno roditeljima. Evo, grad Valpovo daje takvu jednu financijsku potporu ali ovako jedno pozitivno ozračje, povoljna klima. Evo uključile su se i udruge i ja znam zajednicu žena HDZ-a, Katarina Zrinski u Valpovu da daje na svoj način potporu ali i zajednica žena u ostalim gradovima Osječko-baranjske županije. Ja želim reći da ova Vlada i u cijelom svom mandatu dala svoj veliki doprinos socijalnom osnaživanju obitelji, djece, mladih i osoba sa invaliditetom, izgrađeni su, odnosno osnovani su i obiteljski centri. I s obzirom da sam ja ekonomistica, ja volim to potkrijepiti podacima pa ću reći da je izdvajanje za obitelj, djecu i mladež 2003. godine je ukupno izdvojeno

1130,78. Ovi financijski pokazatelji i ne čude jer je za ovu Vladu obitelj u centru, interesu državne politike, a osim toga ova Vlada je i konstituirala posebno Ministarstvo koje se zove Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Mislim da kada Vlada osnuje ovakvo ministarstvo da onda se vidi čemu daje prioritet i što smatra da je važno. Ovaj, dopune ovoga Zakona financijski iznose 9,5 milijuna kuna odnosno 105 milijuna na godinu. I ne treba zaboraviti da je ovako veliko povećanje ulaganju u populacijsku politiku moguće zbog odličnih makroekonomskih pokazatelja koje je ostvarila ova Vlada, bruto domaći proizvod, industrijska proizvodnja, turizam. I naravno da se ovakav Zakon, dakle, sredstva su osigurana i smatram da će ovakav uzlazni, odličan gospodarski trend da će ubuduće biti moguće i daljnje povećanje naknade mladim obiteljima. Na kraju, ne sumnjam da će zastupnici u Hrvatskom saboru dati potporu i priznanje ne samo ovom zakonu već i svim nastojanjima ove Vlade za poboljšanje stanja nataliteta u Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Jedan ispravak netočnog navoda, zastupnica Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Ispravljam netočan navod u kojem je kolegica govorila o iznosima koje je bivša Vlada i sadašnja Vlada izdvajala za potrebe obitelji i djece i ne znam šta ste sve unutra, pa je ispalo da je odnos 5 milijuna na prema 60 milijuna. Onda ću se usuditi reći da onda ispada ni jedna ni druga Vlada nisu radile ništa ili ne rade ništa. A gdje vam je onda recimo doplatak za djecu koje je prošla Vlada za 2003. godinu je iznosio milijardu 632 milijuna 865 tisuća tisuća kuna a ova Vlada 2007. milijardu 807 tisuća, dakle povećanje je za 200 milijuna. A vi govorite o nekakvih 5 milijuna u odnosu na 60 milijuna u odnosu ne razumije./… manipulacije, ne kažete na koje točno projekte ste pri tome mislili. Obzirom i to je dosta neusporedivo jer je ova Vlada prekinula sa nizom projekata koje je imala bivša Vlada i započela neke druge. Hvala lijepo kolegice. Sljedeća je za raspravu prijavljena zastupnica Lucija Čikeš. **Čikeš, Lucija (HDZ)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovana potpredsjednice hrvatske Vlade i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Svim onima koji su podržali Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju sa Konačnim prijedlogom zakona i ja se pridružujem. jednostavno priroda mog posla me usmjerila cijeli moj radni vijek a nije baš tako mali, 30 i nešto godina na rad sa ženama majkama i na rad sa ženama zaposlenicama. I upravo iz toga razloga nisu mi nepoznati, bolje rečeno dobro su mi poznati svi njihovi problemi, sva njihova stremljenja, sva njihova očekivanja i njihove želje. I ja bih se vratila na 2003. 2003. godinu, početak mandata ove Vlade kada ste poslali dobar signal i dobru poruku u kojem će smjeru ova Vlada ići uspostavom i utemeljenjem samog Ministarstva, obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. stalo do obitelji, koliko vam je stalo do hrvatske obitelji, samim time ste pokazali koliko ćete se u tijeku ovoga mandata svoga baviti obitelji, koliko će ona biti u fokusu vašeg interesa i koliko će u fokusu vašeg djelovanja. Ja mislim da ste upravo i prepoznali onaj temeljni i veliki problem u našem društvu a to je taj problem da je hrvatska obitelj da je hrvatska obitelj nestabilna, da je hrvatska obitelj, rekla bih ponekad i pomalo beznadežna a uzroci čemu su i uzroci koji su o tome bi se dalo mnogo raspravljati, o tome bi se trebala jedna posebna zaista rasprava koja bi analizirala sve te čimbenike koji su doveli do takvog stanja u hrvatskoj obitelji. I svim ovim mjerama sa kojima ste nas vi ponovno upoznala gospođo potpredsjednice Vlade i ministrice tijekom svog uvodnog izlaganja, dali ste nam do znanja i pokazali koliko ste i s koliko mjera tijekom ovog mandata zaštitili hrvatsku obitelj. Ja bih rekla posebno zaštitili onaj osjetljiviji dio obitelji a to je majka i djeca. Vi ste zaštitili i onu majku koja je bila

koja je majka učenika u osnovnoj školi, koja je majka učenika u srednjoj školi. I na taj ste način jednostavno pokazali da obitelj hrvatska zahtjeva posebnu pozornost i da uspostava ovog Ministarstva itekako je, itekako je urodila plodom i pokazala dobre rezultate. I nadam se što je sa lijeve strane dolazile možda na jedan način skepsa što ćemo sa pustim dugovima koji su se uspostavili pomažući hrvatskoj obitelji, pomažući majkama i pomažući djeci. Nadam se da ćete sami, upravo saziva ova Vlada, bolje rečeno ova opcija sve te "dugove" i riješiti, dugove pod navodnikom, i da ćete ići i dalje i možda u sljedećem sazivu upravo razmišljati da se uspostavi i izdvoji samo Ministarstvo obitelji kao temeljne jedinice koja zahtijeva zaista posebnu pozornost. se ne razumije./ … Molim? I upravo iz ovog neću nabrajati sve pozitivne pomake koji su napravljeni. Kolegice i kolege su to napravili i ponovili u nekoliko navrata u ovom izlaganju i dakako da podržavamo ovo i sve one majke koje su voljne raditi i rađati, imaju mogućnost. Hvala. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo kolegice. Nema više pojedinačnih prijava. Potpredsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor, izvolite. Gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora. Želim se u ime Vlade Republike Hrvatske u ime svoga Ministarstva koje je evo ustrajno radilo na ovom projektu zahvaliti na raspravi. Želim zahvaliti svima vama koji ćete glasovanjem poduprijeti izmjenu i dopunu Zakona o zdravstvenom osiguranju i na taj način omogućiti od 1. siječnja 2008. godine delimitiranje rodiljnih naknada za prvih 6 mjeseci. Dakle u vrijeme obveznog rodiljnog dopusta. Ono što također želim kazati budući da je ovdje na neki način u nekim raspravama bilo riječi o, i ovim izmjenama odnosno ovoj mjeri kao nekoj socijalnoj mjeri želim jasno reći da Vlada smatra da ovo nisu socijalne mjere. Da ulaganje svake kune u obitelj, u djecu, u, majke koje se brinu o djeci nije socijala nego je prije svega gospodarsko pitanje i smatramo da je to prije svega ulaganje u gospodarstvo. Jer sva ta djeca o kojoj danas govorimo sutra će raditi, sutra će zarađivati, sutra će pridonositi boljitku Hrvatske i naravno bit će onih koji će evo vraćati i kredite za auto-ceste i za sve druge projekte kojima se dičimo. Dakle to je prvorazredno gospodarsko pitanje. To je također prvorazredno nacionalno pitanje. Ja mislim da kod toga spora nema. To je dame i gospodo par ekselans i političko pitanje. politika se određuje jer mi ovdje koji smo i predstavnici Vlade i vi zastupnice i zastupnici predstavnici različitih političkih opcija odlučujete o projektima. Prema tome to je dokaz da se radi o prvorazrednom političkom pitanju. Ono je naravno i strateško pitanje jer svaki razgovor o ljudima koji će sutra voditi državu, o ljudima koji će izrasti iz djece o kojoj danas govorimo jest strateško pitanje za cijelu Hrvatsku i za sve nas. Danas smo govorili puno o zaposlenim majkama. Dakle rekla sam da je otprilike 50% među ženama koje su rodile su zaposlene majke. I mi smo htjeli na ovaj način pokazati i naše poštovanje prema svim majkama koje rade i na taj način pridonose stvaranju ukupnog društvenog dohotka. I uz sve to naravno imaju obveze prema obitelji, prema kući, obavljaju vrlo često niz poslova. Pa kaže se u narodu da drže i tri, a ja bih katkada rekla i 4 kuta u kući. Međutim za Vladu ostaje još veliko pitanje nezaposlenih majki. Svaka majka je ne samo prema Ustavu nego prema svim i ljudskim i Božjim zakonima jednako vrijedna i jednako važna. Svaka žena jednako vrijedna i jednako važna. Svaka majka je jednako vrijedna i jednako važna. I za sljedeće razdoblje ostaje za završiti taj veliki projekt jer sam rekla da mi radimo na jednom cjelovitom zakonu, na jednom cjelovitom sustavu koji će uravnotežiti sve ono što se tiče rodiljnih naknada, rodiljnog dopusta, roditeljskoga dopusta, roditeljskih obveza. To je nužno i važno jer ponavljam mi kao država i mi kao Vlada moramo imati apsolutno jednak odnos prema svakoj ženi, prema svakoj majci. To je ono što nas čeka u budućnosti. Rekla sam već da mi kao Vlada radimo na tome. To će biti projekti o kojima ćemo govoriti vjerujem u ovoj sabornici i sljedeće godine. I naravno da budući da je bilo riječi danas o zaposlenim majkama koje dobivaju naknadu da smo mi duboko svjesni i činjenice da danas otprilike 60% ne, među nezaposlenima čine žene i da o tome itekako treba voditi računa u svim dokumentima, u svim projekcijama, u svemu što ćemo raditi i danas ali i sutra. Međutim, i time završavam vjerujem da je ova današnja odluka, a vjerujem da će biti jednoglasna važna jer predstavlja jedan znatan korak u budućnost, jedan znatan iskorak rekla sam na početku možda čak i na svojevrstan način povijesni korak jer ćemo omogućiti zaposlenim majkama da žive dostojno i dostojanstveno. Onako kako to zaslužuju jer će moći planirati vlastiti život, vlastitu obitelj i vlastitu budućnost onako kako to one budu htjele. Naravno bez i jedne primisli u jednom trenutku da država na bilo koji način intervenira. Da država na bilo koji način od nekoga nešto očekuje. To je naprosto otvaranje jednih novih vrata. Vjerujem da će biti dobro primljeno, da će biti dobro pozdravljeno. da kroz sve to očekujemo i veći broj obitelji koje će se odlučiti za djecu. Ali prvi cilj i najvažniji cilj jest zapravo ispravljanje jedne nepravde prema zaposlenim ženama koje rade, doprinose. Koje su iznimno puno dale u stvaranju općega dobra i mislim da im na ovaj način taj dug ili barem jedan dio duga i vraćamo. Hvala vam lijepa još jedanput i hvala što ćete podržati izmjene i dopune ovoga Zakona.